skrb raspravio je Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći prvo čitanje, P.Z. br. 122 Predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a Kod donošenja ovoga zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednice. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi li? Da. Mirando Mrsić u ime predlagača. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupnice i zastupnici. Pred vama je Zakon o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje i biomedicinskom pomoći. Ja bih molio da u raspravi koja bude nakon ovog prijedloga ne koristimo termin umjetna oplodnja, jer u ovom nema ništa umjetno, nego je sve bazirano na struci, na medicini i na životu, a nema ništa u tome umjetno, pa molim ako je ikako moguće da se držimo tog termina biomedicinski potpomognuta oplodnja. Ovim zakonom koji je reguliran Zakonom o zdravstvenim mjerama za slobodno odlučivanje o rađanju djece samo da napomenem da je danas Dan djeteta i da je danas dan kada slavimo rođenje novog života, pa bi u tom smislu i ovaj zakon bio nešto što u hrvatskim terminima i u hrvatskom hrvatskom narodu je zakon koji je opće prihvaćen i zakon koji ne bi trebao imati nikakvih prijepora u samom provođenju. Naime, razvoj medicinske znanosti i tehnologije omogućio je primjenu novih i savršenijih i zahtjevnih oblika medicinske pomoći u liječenju neplodnosti, a zakon koji mi sada imamo je zakon koji je donesen 1978. godine, zakon koji je apsolutno zastario i zakon koji koji ne odgovara sadašnjem stanju jer recimo u tom zakonu još uvijek imamo radnike. Radnici su davno nestali iz Hrvatske i definitivno taj zakon ne odgovara sadašnjem stanju. Predloženim rješenjem u ovom Prijedlogu zakona uređuju se zdravstvene mjere s kojima se ženama i muškarcima pomaže pri začeću djeteta, određuju vrste postupaka oplodnje biomedicinskom pomoći, te prava, obveze i odgovornosti svih sudionika ovih postupaka, zdravstvenih stručnjaka i zdravstvenih ustanova. Znači, zakon ima ima ideju i cilj da jednostavno uredi sustav u kojem to sada nije uređen. HDZ je 2004. pokušao donijeti zakon koji je bio dobar, koji je bio progresivan. Međutim, jer zakon nije došao iz rotacije Sabora, ostao je negdje u podrumu i 2004. je zaboravljen u ladicama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Samo da napomenem da je demografska slika Hrvatske izrazito loša. Nas više umire nego što nas se rađa. I ako nešto se ne napravi na ovom području, a ovaj zakon jednostavno spada i u zakone zakone koji promiču demografsku obnovu Hrvatske. Hrvatska će biti za tridesetak godina upola manja. Jednostavno Hrvati će izumrijeti. Samo da napomenem da Europska unija je u svojoj direktivi proglasila neplodnost bolešću i da se ta bolest treba liječiti i u Demografskoj direktivi Europske unije liječenje neplodnosti biomedicinskom pomoći je nešto što je u Europskoj uniji zagarantirano da svi građani Europske i pristupiti ovom postupku. S druge strane populacija nam izrazito stari. Mi smo sve stariji i stariji i s vremenom ćemo u Hrvatskoj imati više stanovnika koji su starije životne dobi nego mlađih ako ne uspijemo pomaknuti demografsku obnovu, a ovaj zakon je zakon koji omogućava da se što više Hrvata, što više obitelji koje žele dijete to dijete i dobiju. Zašto SDP predlaže ovaj zakon? Zato što se država mora brinuti o zdravlju svojih građana, a u ovom slučaju kao što sam rekao neplodnost je bolest i Republika Hrvatska se treba brinuti o zdravlju i omogućiti obiteljima koje žele koje žele svoje dijete da to i dobiju. S druge strane bili ste svjesni da je bilo raznoraznih zloupotreba, bilo je raznoraznih afera o prodaji jajnih stanica. Sve je to bilo moguće zato što zakon koji je donesen 1978. godine ne regulira to područje i potrebno je da se to uredi ne samo zbog parova i obitelji, nego i zbog pravnih okvira u kojima ovaj zakon treba se kretati. I treća stvar koja je izuzetno važna, ministar zdravstva je napomenuo da treba skratiti liste čekanja, pa evo na ovom području imamo liste čekanja koje su preko godinu dana, a zbog toga što ne mogu ostvariti svoje pravo, građani Republike Hrvatske odlaze u inozemstvo, najčešće u Maribor, Beč ili u posljednje vrijeme u Prag ili ako nemaju financijskih sredstava da plate taj postupak u inozemstvu jednostavno odustaju od te svoje želje. Želja za djetetom je jedna od primarnih želja kao što je želja za životom i jednostavno zato što nemaju financijskih sredstava ti parovi moraju odustati. I zadnje, ne zadnje nego prvo i zato što nam je svako dijete važno. Sada nekoliko stvari o medicinskim faktima i onome što u Hrvatskoj je. Jasno je da u Hrvatskoj imamo sve više i više neplodnih parova. Porast učestalosti muške neplodnosti 1980. bio 22%. Danas je negdje oko 38%. Znači po 40% muškaraca ima problema sa plodnošću, a s druge strane zbog svoje karijere i zbog svog ritma života stupaju u brak što kasnije i imaju dijete što kasnije. Tako u moje vrijeme kada sam ja studirao, vjerojatno i profesor Hebrang, kada je bila prvorotka u 38 godini, to je bila opća panika, a danas je to nešto što je sasvim normalno i nešto što je sasvim uobičajeno, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. A kako vrijeme teče, onda plodnost žena pada jer je to normalno i fiziološki. Tako da s vremenom imamo sve više i više neplodnosti i kod žena. Prema medicinskoj struci danas otprilike oko 15% parova je ozbiljnije neplodno i bez medicinske pomoći ne mogu imati djecu, ne mogu ostvariti to svoje pravo. Biomedicinski potpomognuta oplodnja je jedno od najvećih dostignuća ginekologije u 20. stoljeću. Ono je omogućilo da se u posljednjih 25 godina rodi u Hrvatskoj oko 15 tisuća djece. To je grad veličine moje Makarske, Poreča, Nove Gradiške. 15 tisuća djece u Hrvatskoj je rođeno i to je nešto nad čime ne možemo zatvoriti oči i trebamo omogućiti okvir da se rodi još 15 tisuća, još 30, 50 tisuća, onoliko djece koliko te obitelji žele da djece imaju. I ono što je još važno omogućile su se nove spoznaje u reprodukciji, pa evo nekih fakata o tome kako je Hrvatska na tom području bila i radila. Sa žaljenjem moram konstatirati da smo sve lošiji i lošiji, jer smo '82. godine počeli, a 23. 10. '83. godine rođeno je prvo dijete. Danas to dijete ima 25 godina. Bili smo 7. zemlja u svijetu. 1992. godine smo imali oplodnju iz prethodno zamrznutog zametka, bili smo 25. zemlja u svijetu. 1994. smo imali oplodnju mikroinjekcijom 33. zemlja u svijetu, a 1998. transfer … /Govornik se ne razumije./ … 20. zemlja u svijetu. A danas smo negdje na začelju. Zašto smo na začelju? Zato što nema pravne regulative, ali nema niti volje da se ta struka razvije na one grane na kojima bi trebala biti kao što je bila 1983. godine. Trenutačna situacija da u Hrvatskoj nestaje centara za biomedicinsku potpomognutu oplodnju. Recimo u Kliničkom bolničkom centru "Split" 2007. godine nije izvršena niti jedna procedura, a 2005. godine smo govorili tisuću 700 procedura, 2007. tisuću 400, a samo da vam kažem da je "Petrova" 1996. godine imala 2 tisuće procedura. To samo govori o tome da nam fali zakon, ali nam govori o tome da ne radimo sustavno da se ova metoda razvije i etablira u Hrvatskoj. Kada govorimo o europskom okviru sve zemlje u Europi imaju ovakav zakon, tranzicijske zemlje su ga donijele između 1997. i 2001. godine, a Hrvatska ovaj zakon koji je 1978. donesao ja ne smatram da je to zakon. Mi definitivno nemamo zakona i spadamo u jednu skupinu zemalja u kojoj ja ne bih volio biti, a to Srbija, Makedonija, Albanija, Čečenija, Gruzija. Prema tome, vrijeme je da se maknemo iz te grupe. Kakve su zakonske rješenja u Europi? Različita. Recimo donacija jajnih stanica je dopuštena u svim zemljama osim Njemačke, Norveške, Švedske, Švicarske, Austrije i Irske. Surogat majčinstvo je dopušteno u Velikoj Britaniji i Izraelu, ali i u Rusiji, Francuskoj, Ukrajini pa čak i u Sjedinjenim Američkim Državama za koju kažemo da je konzervativna zemlja. Što mi predlažemo? Predlažemo da ovim zakonom koji je pred vama povećamo broj živo rođene djece u Hrvatskoj, smanjimo liste čekanja, omogućimo ovaj postupak svima kojima je potrebno, a isto tako da podignemo znanstvenu i stručnu znanstvenu i stručnu razinu centara koji se bave ovim. U Hrvatskoj u ovom trenutku imate vrlo malo centara. Imate "Petrovu" i "Sv. Duh", imate "Merkur". To su tri najznačajnija centra u Hrvatskoj. Ostali centri su se praktički ugasili. "Rijeka" još je tu, a ostali centri koji su nekada bili dosta razvijeni su praktički nestali. Naši susjedi Slovenci, ima i milijun i pol, naprave godišnje 2 tisuće procedura. To znači da bi Hrvatska trebala imati oko 6 tisuća procedura godišnje. Danas ih imamo tisuću i 400. I ono što su Slovenci pokazali, pokazali su da ako isključe biomedicinski potpomognutu oplodnju, tada im je negativni prirast veći, nego kada je uključe. Prema tome, pokazali su da je definitivno ovaj postupak ova metoda nešto što pomaže demografsku obnovu Slovenije. I to je prepoznato i na europskoj razini, tako da je Slovenija jedna od vodećih zemalja na ovom području. Što uređujemo ovim zakonom? Uređujemo da se pravo na medicinsku pomoć imaju sve žene i muškarci koji ne mogu ostvariti svoju želju za vlastitim potomstvom, uklanjamo zdravstvene razloge smanjenja neplodnosti, omogućavamo oplodnju muževim ili doniranim sjemenim, omogućavamo primjenu novih oblika biomedicinski potpomognute oplodnje i ono što je važno zaštićujemo prava i interes osoba koje sudjeluju u ovim postupcima. U zakonu se definira, koji je pred vama, definira se zametak. Zametak nastaje oplodnjom jajne stanice, a rani zametak je zigota ili zametak koji se razvija izvan maternice manje od 14 dana i do pojave primitivne pruge. To je definicija zametka koju zakon od 1978. nema. Tko ima pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju znači punoljetni i poslovno sposobni žene i muškarci koji su u braku ili žive u izvanbračnoj zajednici par koji ne može očekivati da će ostvariti začeće spolnim odnosom i nije moguće pomoći ili par kojem nije Žena mora biti u starosnoj dobi koja je primjerena za rađanje djeteta. U raspravi se pokazalo da zakonom treba definirati koja dob majke je ona dob, do koje dobi se može krenuti u ovaj postupak, tako da se negdje u raspravi definirala dob oko 42 do 43 godine majke, znači to je dob do koje žena može ući u ovaj postupak. I zakonom nismo dozvolili zamjensko majčinstvo. Zakonom smo omogućili darivanje spolnih stanica, omogućili smo da se onim parovima koji ne mogu članova tog para neplodan je ili nema svoju jajnu stanicu ili nema spermij moguće je dobiti spermij i jajnu stanicu iz banke sjemenih i jajnih stanica. Taj dio u zakonu iz 1978. nije reguliran. Postupke obavljaju centri koji se bave ovim područjem. Ti centri moraju dobiti licencu. Ovim zakonom je isto tako regulirano da ti centri moraju imati licencu koju im daje Nacionalno povjerenstvo za biomedicinski potpomognutu oplodnju a uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo. Nacionalni centar, Nacionalno povjerenstvo za biomedicinski potpomognutu oplodnju u zakonu je predviđeno da bude u jednom od centara, međutim u raspravi se pokazalo i što se slažemo da bi ga trebalo staviti u u nacionalno povjerenstvo i registar sjemenih i jajnih stanica da moraju biti u Ministarstvu zdravstva da se osigura kontinuitet i tajnost podataka. SDP se zalaže da se poveća pravo postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, danas je dob 38 godina i tri postupka na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Mi se zalažemo da žene imaju pravo odnosno parovi imaju pravo na šest postupaka na teret HZZO-a i u dobi žene do 43 godine. U zakonu isto tako je uneseno da bi u tijelo žene trebalo najviše unijeti do tri zametka. To je struka oko toga razgovarala. Ovisi o stavovima, negdje između dva i tri zametka bio najoptimalniji broj zametaka koji se može unijeti u tijelo žene, ali s vremenom i razvojem centara vjerojatno će se taj broj smanjiti. Definirali smo zakonom pohranu i čuvanje zametaka, jajnih i sjemenih stanica i definirano je da to bude najduže do pet godina od dana pohrane a duže od pet godina uz suglasnost Nacionalnog povjerenstva za biomedicinski potpomognutu oplodnju. Zakonom se utvrđuje jedinstveni registar darivatelja i darivateljica. Taj jedinstveni registar omogućava kontrolu kome su date jajne stanice i od kuda su jajne stanice stigle, a ono što je isto tako važno zakonom je definirano da darivateljice i darivatelj spolnih stanica smije svoje jajne stanice i sjemene stanice dati uvijek i samo u istoj zdravstvenoj ustanovi. Zakonom definiramo majčinstvo i očinstvo. Zakonom je definirana majka djeteta je ona koja ga je rodila, s time da se mora mijenjati i definicija majke u Obiteljskom zakonu a s druge strane se definira da je otac djeteta majčin bračni, izvanbračni drug pod uvjetom da je dao pisani pristanak za ovaj postupak. I ono što zakonom je isto tako definirano da majčinstvo odnosno očinstvo nije dopušteno utvrđivati. Bilo je prijepora oko toga da li dijete koje je začeto oplodnjom ima pravo saznati koji je njegov biološki roditelj i u raspravi se pokazalo da to pravo treba na neki način definirati tako da ćemo u izmjenama zakona koje ako bude u drugo čitanje ali s obzirom da su svi odbori glasali negativno, da je Vlada dala negativno mišljenje vjerojatno neće ovaj zakon ići u drugo čitanje što je meni žao jer smo otvorili jednu široku raspravu i mogli smo donijeti zajednički konsenzus. Onaj konsenzus na koji se danas ministar Milinović poziva kad govorimo o reformi zdravstva. Traži se konsenzus za reformu zdravstva ali se jednostavno zakon koji je SDP predložio jednostavno odbacuje, tako da ne vjerujem da ćemo ući u drugo čitanje. Ono što smo zakonom zabranili zabranili smo gensku manipulaciju. Znači, nije moguće odabrati spol djeteta osim u slučajevima kada postoje neke genetske bolesti koje su vezane za spolni kromosom, tad je moguće napraviti gensku manipulaciju da se izbjegne nasljedna bolest vezana uz Y kromosom. Nije omogućeno kloniranje i ono što je isto tako važno nije omogućeno zakonom da se miješaju životinjske i ljudske spolne stanice. Zakonom smo dopustili i želimo unaprijediti znanstveno-istraživački rad na ovom području ali je on dopušten isključivo za namjenu čuvanja i poboljšanja ljudskog života i samo onda kada učinkovitost drugih metoda nije dovoljna da se postignu rezultati postignu rezultati koji se očekuju, primjerice novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama se zalaže za to da se na ovom području dopuste istraživanja a istraživanje je dopušteno samo uz pisani pristanak bračnih ili izvanbračnih drugova izvanbračnih drugova uz odobrenje ministra i nacionalnog povjerenstva. Ovim zakonom isto tako bi željeli pokrenuti još jednu stvar a to je rješavanje statusa nezdravstvenih djelatnika u sustavu zdravstva. Kao što znate u sustavu zdravstva ima nezdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u liječenju pacijenata kao što su recimo fizičari, biolozi, molekularni biolozi, psiholozi i mi mislimo da bi ovim zakonom potakli na to da se u Zakonu potakli na to da se u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ti zdravstveni radnici izjednače sa svim zdravstvenim drugim radnicima jer oni sudjeluju u procesu liječenja iako nisu u direktnom dodiru sa pacijentom, tako da smatramo da su zdravstveni radnici osobe koje imaju obrazovanje nezdravstvenog usmjerenja i neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu uz obavezno poštovanje moralnih i etičkih načela zdravstvene zaštite. Koji su očekivani učinci zakona? Povećanje broja postupaka, povećanje broja živorođene djece, smanjenje liste čekanja, poboljšanje demografske slike Hrvatske, unapređenje stručno zdravstvenog rada i ono što je važno naglasiti i onemogućavanje zloupotreba. Da hrvatski građani ovaj zakon podupiru je istraživanje koje je provedeno 2005. godine koje je pokazalo da je oko 60% građana Republike Hrvatske podržava biomedicinski potpomognutu oplodnju jer je to nešto što je tekovina medicine i omogućava građanima Republike Hrvatske da ostvare ono što im je najvažnije a to je da imaju dijete. Roditelji koji žele djecu a to ne mogu imati, mi se ne možemo staviti u njihovo, njihovu kožu. Oni žele imati dijete i to dijete će dobiti bez obzira donijeli mi ovaj zakon ili mi ne donijeli ovaj zakon ti roditelji će prodati i kuću i auto i otići će tamo gdje tu uslugu mogu dobiti. Meni je žao što u ovom trenutku u Hrvatskoj govorimo o bečkoj djeci, govorimo o mariborskoj djeci, sad govorimo o praškoj djeci, a ne govorimo o hrvatskoj djeci začetoj postupcima biomedicinske oplodnje. Ja znam da HDZ će glasati protiv ovog zakona. Jedan od razloga je vjerojatno i utjecaj crkve, ali ono što bih ja volio da na ovom zakonu se donese konsenzus jer kad smo se ženili crkva nam nije rekla koga ćemo, s kim ćemo se oženiti pa mislim da u ovom području treba pustiti struci i ne bi trebala govoriti o tome da li i na koji način trebamo donijeti, dobiti željeno dijete. Hvala lijepo. Odbor za ravnopravnost spolova održati će danas u 13,30 sati sjednicu u dvorani Ante Starčevića, dakle 149 a ne kako je prije bilo objavljeno.

Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici u ime Vlade Republike Hrvatske treba naznačiti nekoliko jasnih stavova. Vlada Republike Hrvatske ima u svom planu između ostalog donošenje i jednog prijedloga i upućivanje prema Hrvatskom saboru Zakona za, o medicinskoj oplodnji koji bi trebao na jedan sveobuhvatan način razriješiti određena pitanja koja se apsolutno dotiču znanstvenog, moralnog, etičkog, vjerskog i svih drugih aspekata hrvatskog društva na način koji će zasigurno u Hrvatskoj omogućiti sustav postupke medicinske oplodnje, ali u onome, u dijelu prijedloga koji će isto tako osigurati ono što je najbitnije u cijelom tom sustavu, a to je jedan jedini riječ i pojam to je kvaliteta. Naime što moramo reći? Medicinska znanost danas, to možemo zahvaliti razvoju i tehnike i znanosti može činiti velika čuda. Svjesni smo prije dva dana na televiziji prvi puta smo saznali da se recimo u svijetu koristeći matične stanice radi praktički autotransplantacija određenog dijela određenog organa tijela i ona je dokazala u svom sustavu da praktički polako dolazi do područja gdje nema granica. Područje to gdje nema granica je jako tanko područje i jako je tanko područje i jako je usko područje koje s jedne strane u najboljoj namjeri kao što je to učinjeno prije dva dana sa izvanrednim rezultatima dolazi u situaciju da može biti korišteno u manipulacijama i mnogim drugim situacijama koje jednostavno teško je sada izreći ali definitivno zaslužuje prijezir, osudu i sve ostalo. U Republici Hrvatskoj je točno da ta problematika nije regulirana zakonom odnosno dio zakona koji iz 1978. godine apsolutno ne regulira ovu problematiku. Međutim donoseći prijedlog koji neće uvesti nazovimo tako reda u navedenu problematiku napravili bi stanje još gorim. Slažemo se svi i ta jasna poruka treba biti da jedan takav zakon treba Republici Hrvatskoj. Treba iz nekoliko stvari. Treba iz uvođenja sustava kontrole i kvalitete kako je to već riješeno između ostalog i europskim direktivama iz 2006. i 2004. godine, ali još više iz sustava pomoći građanima na neki način da im se omogući ono što je recimo u jednoj obitelji možda najsvetije. Što spada u onih 5 životnih postulata prema Freudu, prema psihijatriji. Znači od samoodržanjem do održanjem vrste. Ali treba reći isto tako da taj prijedlog zakonski mora osigurati nemogućnost trgovine, nemogućnost izlazaka informacija u javnost na način da jednostavno se to ne može spriječiti, nestanka dokumentacije a svega toga smo bili bili itekako svjesni u prošlom vremenu da se događalo. I iz takvog jednog razloga smatramo da prijedlog koji je upućen, koji je u apsolutno dobroj namjeri i želimo vjerovati da je u dobroj namjeri je potpuno nedorečen jer ne osigurava upravo u tim segmentima. Dodat ćemo koji su to dijelovi? Pa imali smo situaciju u Republici Hrvatskoj jasno i glasno treba reći da su nestali kompletno podaci vođeni o umjetnoj oplodnji. O medicinsko potpomognutoj oplodnji, medicinskoj oplodnji ili bilo koji termin koji se koristi u znanstvenoj javnosti. Da do danas ta priča nije razriješena i da u pravosuđu postoje veliki prijepori kako razriješiti tu priču. A u ovom zakonskom prijedlogu opet se predlaže da takav jedan registar vodi ustanova koja vodi to, a dokazalo se da je to nemoguće. S druge strane imali smo situaciju da u sustavu kontrole apsolutno je zakazala kontrola. Nije bilo propisa i tu se slažemo međutim mi sa propisom moramo osigurati da nema mogućnosti uopće dvojbe čija je jajna stanica donirana, čija je sjemena stanica donirana, kada je napravljen postupak i tko je to dobio? Da ne kažem da postoji i onaj medicinski izrazito bitan sustav, a to je da podaci o darivateljima moraju biti evidentirani zbog prijenosa onoga na što se i ovaj zakonski prijedlog želi referirati. To je genetski nasljednih bolesti i svih drugih dakle faktora koji bi sutra djetetu koje je došlo na svijet na način medicinske oplodnje osigurao kvalitetu i u njegovoj zdravstvenoj zaštiti i u njegovom životu. Prema tome problematika je izrazito kompleksna i koliko god vjerujemo da je namjera predlagača i bila da se uredi pitanje smatramo da prijedlog koji će dati Vlada Republike Hrvatske u najskorije vrijeme u javnu raspravu u kojem prijedlogu će se riješiti stvari na način izrazito čvrste kontrole da će puno bolje zadovoljavati standarde kontrole i sustava i omogućavati medicinski potpomognutu oplodnju u odnosu na ovaj prijedlog koji se nalazi danas pred vama. Osim navedenih u mišljenju koje ste primili od Vlade Republike Hrvatske gdje se navodi kako se u normativnom dijelu uređenja zakona i u određenim člancima zakona nalaze kontradiktorne dakle dvojbene naprosto mjere gdje u jednom članku zakona se govori o tome da se ne može raditi medicinska oplodnja u svrhu znanstvenog istraživanja, u drugom dijelu se omogućava da se nad zametkom dobiven medicinski potpomognutom oplodnjom mogu vršiti znanstvena istraživanja pod određenim kriterijima smatramo da je zakon na taj način nedorečen i doveo bi do velikih dvojbi u primjeni takvog zakona što će dodatno ako ćete se svi složiti sa mnom da nedostatak ovakvog zakona sigurno da nije dobar al' donošenje zakona koji bi još dodatno unio nered umjesto da raščisti stvari bi svakako bilo loše, ako ne bi rekli i sa katastrofalnim posljedicama. Iz tog razloga, od onog osnovnog da se prijedlog zakona zove Zakon o liječenju neplodnosti, a da se samo u članku 3. navodi kao neplodnost dijagnostika u prvom stavku, a eventualno kao postupak u drugom stavku, a da se u cijelom dijelu daljnjega zakona ne navode postupci liječenja neplodnosti je točno da je po svjetskoj zdravstvenoj organizaciji pa i po hrvatskim zakonima neplodnost bolest. Međutim, postupak liječenja neplodnosti su postupci u medicinskim ustanovama u kojima se pokušava izliječiti neplodnost, a medicinska oplodnja je postupak koji dolazi kada su svi postupci liječenja neplodnosti jednostavno ne daju rezultata i kada se onda pribjegava jednom medicinskom postupku da bi se nadoknadilo to što se neplodnost ne može izliječiti. Samim time, dakle u ime Vlade Republike Hrvatske, smatramo da navedeni zakonski prijedlog ne bi trebalo prihvatiti i isto tako najavljujemo da s obzirom da je potrebno urediti pitanje i područje medicinske oplodnje, da će u skorijem roku, znači možda već i u sljedećih desetak dana, da se nastavi ova rasprava koja je povodom ovog pitanja već u javnosti započela, da se znači jedna velika sveobuhvatna rasprava kako bih Hrvatska dobila zakon koji svakako zaslužuje. Hvala lijepo.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 Zahvaljujem, štovani gospodine predsjedniče. Štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb raspravio je Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći kao matično radno tijelo, shodno Poslovniku, članak 76. Poslovnika Hrvatskoga sabora. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja upoznao je članove odbora s osnovnim pitanjima koji se trebaju urediti prijedlogom navedenog zakona. Napomenuo je da je postupak oplodnje sa biomedicinskom pomoći u Republici Hrvatskoj pravno reguliran propisom iz davne 1978. godine koji je u vrijeme donošenja bio suvremeni propis, ali u sadašnjem trenutku i stupnju razvoja medicinske znanosti, potrebno je donijeti novi zakon. Tijekom rasprave članovi odbora su se složili da je nužno zakonski urediti medicinski potpomognutu oplodnju, međutim ovaj prijedlog zakona je nedorečen, ostavlja niz otvorenih pitanja odnosno svojim odredbama ne doprinosi zakonskom uređenju problematike medicinski potpomognute oplodnje u cijelosti. U prvom redu, po mišljenju članova odbora, već sam naziv zakona je upitan jer sugerira da je medicinski potpomognuta oplodnja postupak liječenja neplodnosti, dok je to postupak začeća koji se primjenjuje ako liječenje neplodnosti ne daje rezultate. Neprihvatljiv je i navedeni način vođenja registra davatelja. Naime, ministru nadležnom za zdravstvo daje se ovlast da vođenje jedinstvenog registra za cijelu državu, registra darivatelja odnosno darivateljica, odredi zdravstvenu ustanovu koja ima odobrenje za provođenje određenog postupka oplodnje. U raspravi je naprotiv upozoreno da bi to trebalo biti isključiva državna institucija, npr. agencija ili neki drugi oblik državne institucije, a nikako zdravstvena ustanova koja i sama provodi postupak potpomognute oplodnje. Zakonski prijedlog otvara brojna etička i druga osjetljiva pitanja u području liječenja neplodnosti, oplodnje uz medicinsku pomoć. Npr. istraživački rad na ranim zamecima, nadzor nad znanstveno istraživačkim radom na spolnim stanicama i ranim zamecima, broj zametaka koji je dopušten unijeti u tijelo žene, primjerice po prijedlogu zakona ne više od tri zametka, a prema preporukama stručnjaka država članica Europske unije ne više od dva zametka. Zatim, broj odobrenih pokušaja, zaštita prava djeteta itd. Ukazano je i na potpuni nedostatak odredbi o prevenciji i zaštiti zdravlja žene čija bi provedba u znatnoj mjeri pridonijela otklanjanju uzroka neplodnosti. Po mišljenju većine članova odbora, prijedlog zakona je nepotpun. Prema izlaganju predstavnika Vlade Republike Hrvatske priprema se, a sad smo čuli da je već i pripremljen nacrt prijedloga zakona koji će sveobuhvatno riješiti pitanje medicinski potpomognute oplodnje u skladu s direktivama Nakon rasprave članovi odbora su većinom glasova odlučili predložiti Hrvatskom saboru sljedeći zaključak: Ne prihvaća se Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. Hvala lijepo. Hvala. Žele li drugi odbori uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Milanka Opačić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku bih htjela reći da nije dobro ako se nastupa sa pozicija da je ovaj zakon iz kluba SDP-a napisan u lošoj vjeri i nekoj zloj namjeri. Naime, naša je želja bila prvenstveno otvoriti raspravu o ovoj problematici, upozoriti na to da je ovaj segment u Hrvatskoj nedovoljno zakonodavno ili gotovo uopće nije zakonodavno riješen, jer postojeće zakonodavstvo je toliko zastarjelo u odnosu na ono što hrvatska medicina može. Tako da je naš zakon bio ustvari naša jedna iskrena želja i napor da pokušamo predložiti rješenje za reguliranje područja medicinski potpomognute oplodnje i na taj način pomoći građanima kojih je nažalost sve više u Hrvatskoj koji se liječe od neplodnosti. Rekao je gospodin Golem da se može ući u područje gdje nema granica. Što se medicine tiče pa mislim da upravo zbog toga nam i treba zakon kako bismo izbjegli bilo kakve manipulacije, bilo kakve zlouporabe koje smo imali do sada, kako bismo dakle zakonom postavili na neki način granice u kojima ćemo se kretati i znati što je u području u području biomedicinske pomoći dozvoljeno, a što nije dozvoljeno. Sada je otvoren prostor da radi tko što hoće. Ne možete nikoga čak niti kazniti za sve manipulacije i ono što se trenutno može događati. Ovaj zakon je trebao nositi oznaku P.Z.E. zakona, dakle zakona koji se usklađuje sa europskim zakonodavstvom zbog toga što je naprosto riječ o zakonu kojeg ćemo dakle danas ili za 15 dana ili za mjesec ipak morati uskladiti i sa europskim smjernicama i sa europskim zakonodavstvom. Treba isto tako reći da je Europsko vijeće izdalo preporuku kojom se na neki način preporuča svim zemljama da omoguće svojim građanima medicinsku pomognutu oplodnju zbog toga što nije Hrvatska jedina zemlja koja ima problema sa natalitetom i izumiranjem. Naprosto gotovo sve zemlje Europe imaju problem s tim i medicinski pomognuta oplodnja je u svim zemljama jedan od načina kako i pomoći dakle podizanju nataliteta. ovdje iznio podatke nama susjedne Slovenije koji zahvaljujući izuzetno povećanom broju postupaka medicinski pomognute oplodnje imaju u zadnje vrijeme i puno bolje podatke o broju živorođene djece u odnosu na umrle. Ovaj zakon je na neki način srednji put, tako bih ja to definirala. Dakle, ovaj zakon nije niti pretjerano liberalan, nije niti konzervativan, on je jedna sredina. Smatrali smo da je dakle po uzoru na neke europske zemlje i njihovo zakonodavstvo kojima smo se isto tako služili pri pisanju ovoga zakona, smatrali smo da je taj jedan srednji put nešto što je hrvatskom društvu prihvatljivo, što je prihvatljivo i dakle medicinskoj struci. Naime, u jednom istraživanju kojeg je FK radilo prije nekoliko godina gotovo dvije trećine naših građana se izjasnilo pozitivno o medicinski pomognutoj oplodnji, imaju pozitivan stav o tome i smatraju da je tako nešto potrebno regulirati u Republici Hrvatskoj i da je to nešto što je dobro došlo. Prema tome, gledajući dakle i stavove naših građana smatramo da su ova naša rješenja jedna dakle sredina i nešto što je prihvatljivo svima. Treba reći da nažalost u Hrvatskoj je sve veći broj dakle naših bračnih parova, trenutno ih je negdje oko 15% koji se liječe od neplodnosti zahvaljujući i može se reći nedostatku edukacije o spolnom odgoju za koji se mi već godinama zalažemo da se uvede u naše škole. Postoji i sve veći broj dakle spolno prenosivih bolesti koje nažalost na kraju rezultiraju sa neplodnosti i muškaraca i žena u dobi kada žene ostvariti svoju želju za potomstvom. I zbog toga dakle bi trebalo regulirati medicinski pomognutu oplodnju. Nije dobro da naši građani u nama susjedne zemlje kad naša medicina može osigurati jednako tako kvalitetne postupke medicinski pomognute oplodnje ovdje u Hrvatskoj. To dakle govore i podaci. Mi smo dakle 83. godine imali prvo dijete koje je rođeno tzv. IVF metodom, dakle poslije toga medicina se razvijala do neke međutim zahvaljujući tome što smo prestali u taj dio ulagati i medicina pomalo posustaje i ne razvija se u onom smjeru u kojem bi se mogla razvijati a to znači da bismo mogli biti uz bok svim europskim zemljama ne samo možda europskim nego i svjetskim jer smo tada na primjer 83. godine bili 7. zemlja u svijetu koja je dakle IVF metodom dobila prvo dijete. Mislim da podaci koje smo ovdje istakli a to je da smo u zadnjih 25 godina dobili oko 15 tisuća djece, dakle da smo medicinski pomognutom oplodnjom dobili gradove veličine Makarske, Poreča ili Nove Gradiške naprosto su pokazatelji pred kojima ne može dakle se praviti da ih ne vidimo. Mislim da se nitko nema pravo odreći niti jednog djeteta u Hrvatskoj a ponajmanje ovako jednog velikog broja djece kojeg možemo odnosno kojeg smo do sada dobili medicinski pomognutom oplodnjom. Kada bismo malo više u sve to ulagali i što se tiče medicine kada bismo otvorili zakonski za medicinski pomognutu oplodnju, kada bismo osigurali nešto veći broj postupaka koji bi financirao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje mislim da bi se ta brojka mogla znatno i povećati a to je u svakom slučaju u poziciji dakle kada Hrvatska izumire nešto što je izuzetno važno i mislim da je svaka lipa uložena u budućnost Hrvatske, u djecu naprosto nešto što je dobar ulog i ne smijemo to tretirati kao bilo kakav trošak u Republici Hrvatskoj. To je naprosto naš ulog u našu budućnost i naš opstanak. Htjela bih reći da smo mi išli dakle nekakvim srednjim putem. Evo, ja ću reći na primjer dva podatka što se tiče europskih zemalja. U europskim zemljama na primjer donacija jajnih stanica dopuštena je u svim zemljama osim Njemačke, Norveške, Švedske, Švicarske, Austrije i Irske a što se tiče inseminacije sjemenom donora ona je dopuštena u svim zemljama osim u Irskoj. Dakle, evo to su na primjer dva podatka. U nekim zemljama je dopušteno i surogat majčinstvo i oplodnja dakle izvanbračnih parova ili žena bez heteroseksualne veze. Mi se evo dakle u taj dio nismo upuštali, birali smo ovu neku srednju varijantu za koju smatramo da je nekako prihvatljiva svima u Republici Hrvatskoj. To da je prihvatljiv ovaj zakon struci pokazao je i naš okrugli stol kojeg smo organizirali sa stručnjacima koji se bave dakle medicinski pomognutom oplodnjom. Struka je rekla da je zakon korektno napisan, naravno uz sve one poboljšice koje su svojim prijedlozima tamo iznijeli. Naime, struka je upozorila na to da bi ipak u zakonu trebalo regulirati gornju dobnu granicu za medicinski pomognutu oplodnju. Mi smo se složili s njima. Smatramo da bi možda trebalo staviti gornju dobnu granicu jer ne bi bilo dobro da stavljanjem, dakle da struka kaže koja je to najpovoljnija gornja dobna granica za medicinski pomognutu oplodnju da dobijemo jednu situaciju u kojoj će ustvari bake biti mame. Nije prirodno ako žena ne znam do 45. godine može negdje prirodnim putem danas ostati trudna i roditi dijete. Evo, možda bi se trebalo po tome ravnati i u ovom segmentu medicinski pomognute oplodnje. Takav je nekako i stav struke, dakle da ne bismo došli do toga znam u nekim ipak malo većim godinama žene mogu na ovaj način dobiti dijete jer onda je pitanje kako ćete ga odgojiti jer ipak djetetu treba do nekih godina skrb roditelja. Ako sa 60 godina postanete majka teško da možete onda nekako biti kvalitetan roditelj i sve ono što djetetu treba dok dok negdje ne stane na svoje noge. Jednako tako struka je upozorila da bi zakonom trebalo regulirati i broj zametaka koji se vraćaju u tijelo žene. Nekako su se čini mi se zadržali na dva zametka. Kažu da je to do sada nešto što je ustvari medicinski opravdano. opravdano. I evo, zahvaljujući nekim njihovim još dodatnim prijedlozima, naravno i nekim dvojbama koje su otvorene mislim da se da se pokazalo da je ovaj zakon prihvatljiv uz naravno sve ove dorade koje bi trebalo u zakonu učiniti i koje ćemo mi učiniti u ovom zakonu kojeg smo ovdje predložili. Htjela bih još reći da mi je doista žao što 2004. godine zakon, čini mi se da je tada ministar Hebrang bio ministar zdravstva, kada je u saborsku proceduru upućen Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji što taj zakon nije došao u saborsku proceduru i što nije donesen. Mislim da je riječ o zakonu koji je bio dobro napisan. Pisala ga je struka. Dosta dugo se na njemu radilo. Bio je dobro izbalansiran i bio je jedan od rijetkih zakona koji je imao napravljene čak i sve podzakonske akte. Dakle žao mi je što taj zakon nije prošao, što taj zakon već dakle od tada nije bio na snazi i bilo bi dobro evo možda da se sada ne troši nova energija na pisanje zakona da se taj zakon koji je dobro napisan sa svim kažem popratnim aktima što je rijetko u našem zakonodavstvu da imamo odmah i sve podzakonske akte koji su potrebni za provedbu zakona da se naprosto taj zakon ponovno izvadi i da taj zakon bude donesen u ovom zakonu jer po ovome što vidimo od strane Vlade nažalost zakon SDP-a o medicinski potpomognutoj oplodnji neće dobiti potporu pa nama je u interesu da se ova problematika regulira prvenstveno sa pozicije onih roditelja koji se liječe od neplodnosti, koji žele svoju djecu, a onda dakle i sa aspekta nekakvog državnog interesa i interesa medicinske struke. Dakle nama je u interesu da se kvalitetan zakon donese u ovom Saboru i da se ta problematika regulira. U interesu nam je da se ne donese zakon koji bi zatvorio mogućnost medicinski potpomognute oplodnje koji bi bio izuzetno restriktivan i konzervativan. Dakle Hrvatskoj je potreban ipak jedan srednji model a mislim da je i ovaj naš zakon negdje na tragu onog zakona iz 2004. godine i da su to ustvari jedina dobra, dobra rješenja koja bi u ovom Saboru trebalo izglasati. Ono što je rekao kolega Mrsić htjela bih još jedanputa podvući roditelji koji žele doći do djece učinit će sve da do djece dođu. Otići će na kraj svijeta, ako treba prodat će kompletnu imovinu, uzet će kredite. Doista ne biraju sredstva da dođu do djece. Naš je zadatak kao države i ovog Hrvatskog sabora da to omogućimo našim roditeljima u Hrvatskoj, da im omogućimo što je moguće više od strane hrvatskoga zdravstva prvenstveno dakle Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji bi trebao dati financijsku potporu i da na taj način dobijemo ponovno djecu iz Petrove, Svetog Duha, KBC-a Split, KBC-a Rijeka a da imamo možda što je moguće manje djece iz Beča, Beča, Maribora ili nekih drugih nama okolnih zemalja. To je naš zadatak i to je naša obveza i ja vas molim dakle da možda barem ovaj zakon propustite u drugo čitanje pa da onda nekako pokušamo u drugom čitanju zajedno sa vladinim zakonom donijeti što je moguće kvalitetnije rješenje prvenstveno za naše građane. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba HSS-a uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Pa ja bih započela ovako raspravu o predloženom Zakonu o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje sa biomedicinskom pomoći koju je predložio Klub zastupnika Svojevremeno su se u javnosti pojavile polemike na ovu temu. Jedan naš književnik osvrnuo se na Kunderin roman Oproštajni valcer. Jedan od glavnih likova u tom Kunerinom romanu je doktor Škreta, ginekolog, on je inače stručnjak na glasu i u poznatim Češkim toplicama liječi žene od neplodnosti. Naime doktor Škreta je usavršio jednu novu metodu liječenja od neplodnosti kod žena, a njegov uspjeh je bio poprilično mističan. Naime on je svojim pacijenticama pomoću specijalnih šprica uštrcavao vlastite spolne stanice i koje po, sudeći po uspjesima te metode obilovala mnogobrojnim njegovim potomcima. na ovu parodiju možemo reći da smo mi imali slične primjere u Hrvatskoj za razliku od navedenog junaka romana Oproštajni valcer koji je za velike novce podmetao ustvari drugima svoje dijelove tijela mi smo imali slučaj u Hrvatskoj dobro poznat jer su ga i mediji popratili, slučaj doktora Kurjaka koji je dakle bez znanja svojih pacijentica u njih njih ubacivao nešto svoje. Za to je i optužen. Dakle dodavao je dijelove ljudskog tijela u stranu osobu. Da li su žene koje su začele kod doktora Škrete i kod Kurjaka sretne zato što su konačno dobile dijete? Ja vjerujem da jesu. Međutim mogu li one to biti i nakon saznanja da dijete kojem su majke zapravo i nije njihovo. Vjerojatno ne mogu. Naravno da su ovi primjeri pokazatelj da zakon koji danas imamo na snazi, on je donesen 1978. godine, svakako omogućava i različite zlouporabe. U njemu ima pravnih praznina svi se zajedno slažemo a to je rekao i predlagatelj Vlade i predstavnici Kluba SDP-a koji predlažu ovaj zakon da je potrebno donijeti neka nova rješenja odnosno da je potrebno izraditi novu zakonsku regulativu. No čitajući ovaj zakon mi ustvari ne vidimo da Klub SDP-a nudi rješenje za liječenje neplodnosti ili pak za suzbijanje zlouporaba kojih smo bili svjedoci. Ja sam jednu od njih i navela. Dakle ovdje se ne nudi rješenje kako suzbiti Kurjakov poučak i kako riješiti probleme? Ono što je po nama sporno jest lingvistički inžinjering koji nudi ovaj zakon jer nam nije jasno zašto ustvari spominje liječenje neplodnosti jer znamo da bi liječenje neplodnosti trebalo otkloniti uzrok. Tada bi moglo doći do oplodnje bez asistencije. A u zakonskom prijedlogu koji nam se nudi nisu spomenuti takvi postupci već uvjeti pod kojima se regulira potpmomognuta oplodnja. Također čitajući ovaj zakon došli smo na niz nedorečenosti. Regulira se jedno područje. Ne regulira se drugo koje je u uskoj povezanosti. Naime kroz ovaj zakon traži se suglasnost stručnog savjetodavnog tijela, zdravstvene ustanove i dozvola Nacionalnog povjerenstva za potpomognutu oplodnju. Dakle bračni parovi prije samog postupka trebaju ići na psihološko i socijalno savjetovanje te ih se treba poučiti o pravnim posljedicama ali se isto to ne traži za darovatelje, muškarce i žene. Za njih se traži samo upoznavanje sa posljedicama. Traži se samo pregled u skladu sa pravilima struke, a nije jasno koji su to kriteriji i da li je to ustvari dovoljno. U posljednjih 25 godina u Hrvatskoj je rođeno ovom metodom 15 tisuća djece, a uništeno je 280 tisuća plodova. Pa naravno da onda ova tema otvara dvojbe o etičkoj dimenziji primjene rečene metode. Ono što nas zanima, a ovaj zakon ne nudi rješenje da li prati itko tu djecu koja su rođena medicinski potpomognutom oplodnjom? jer su različita istraživanja u novije vrijeme pokazala da su ona sklonija poboljevanjima i dakle mislimo da bi ih trebalo pratiti sa aspekta njihovog zdravlja. Također, ovaj zakon ne nudi i rješenje kako se sprječava eventualni incest. Ovaj zakon govori o čuvanju zametka na pet godina, a onda dalje valjda ide po onoj narodnoj tako vam Bog pomogao. Postavlja se pitanje, a posebno zbog nedavne afere “Indeks“ koje smo svjedočili tko će čuvati frižider, tko će čuvati frižider, mjesto gdje su pohranjeni zameci. Nemojte zaboraviti da je riječ o potencijalnoj djeci. Treba li ta osoba proći neku vrstu provjere. Ovaj zakon o tome ne govori. Mogu li roditelji biti sigurni da netko ispod pulta neće prodati njihov zametak, odnosno dijete nekom drugom paru jer se to događalo i vode se sudski procesi. Kako će se sprječavati mogućnost incesta? Spominje se registar, ali kako će se onemogućiti polubraću i polusestre koji ne znaju da su u rodu da se ne zaljube i da ne zasnuju obitelj. Iako se predlaže ograničenje za korištenje spolnih stanica za rođenje djece za najviše dvije obitelji problem ipak postoji. Riječ je o Hrvatskoj, mi smo mala zemlja. Da se jedan takav slučaj dogodi u Hrvatskoj smatramo da je to previše. Omogućuje se tek zbog zdravstvenih razloga zatražiti od centra da ga se upozna sa zdravstveno važnim podacima o darivateljici ili darivatelju. Djetetov liječnik zbog zdravstvenih razloga djeteta ima pravo na uvid u jedinstveni registar darivatelja. No, što je sa djetetovim pravom. Mi u klubu HSS-a pitamo što je sa djetetovim pravom? Gdje je pravo djeteta? Svatko ima pravo na informaciju o svom porijeklu. Uostalom, zašto bi to bila tajna ako je dozvoljeno. Zašto onda mora biti tajno ili zato što darivatelji ne bi bili skloni u tom slučaju darovati svoje spolne stanice ili zbog toga da selo ne bi pričalo o tome. Nadalje, što znači odredba nije dopušteno utvrđeno majčinstvo darovateljice jajne stanice darovatelja sjemena. Ja bih molila da nam predlagatelji i to pojasne. Također, problem su starije rodilje. Zabrinjavaju slučajevi gdje stariji roditelji nakon što je žena već izašla iz fertilnog razdoblja uz asistenciju ipak na svijet donose djecu. On ima 70, a ona 58 godina. Da li itko misli na prava te djece koja će vjerojatno vrlo brzo rasti bez svojih roditelja, jer su ovi u takvoj starosnoj dobi da neće dugo poživjeti. Nadalje, smatramo da nije dovoljno pažnje obraćeno ovim postupcima medicinski potpomognute oplodnje sa aspekta ženskog zdravlja jer je dokazano da se sa povećanjem broja pokušaja povećava rizik od malignih bolesti. Zašto predlagatelj zakona nije predložio da se zbog toga žene koje prolaze kroz njih sustavno i dalje prate. Na mala vrata u ovom zakonu gura se granica od 14 dana za tzv. rani zametak aludirajući da to nije život pa ga se može pustiti da umre. To je strašno. Ima li to veze sa potpomognutom oplodnjom? Jedino ako je možda predlagatelj ovog zakona računao na materijal, potencijalni materijal za istraživanje pa je to tako zgodno onda urediti. Sjetimo se što je bilo sa matičnim stanicama. Mi u HSS-u takve odredbe smatramo nedopustivim. Mišljenja smo da je prije donošenja ovog zakona potrebno postići društveni konsenzus oko statusa ljudskog embrija i onda nakon što se postigne taj konsenzus tek tada treba pristupiti donošenju ne samo ovog zakona već i drugih zakona koji dotiču područje početka ljudskog života. U članku 32. predmetnog zakonskog prijedloga kojim se uređuje da u jednom postupku oplodnje sa biomedicinskom pomoći nije dopušteno unijeti u tijelo žene više od 3 zametka. Mislimo da to treba u svakom slučaju razmotriti, jer je poznato da u državama članicama Europske unije vrijede pravila da se ne smije unijeti više od 2 zametka. Isto tako kao što sam već spomenula u predmetnom prijedlogu zakona nigdje se ne navodi koliko se pokušaja može odobriti budući da broj pokušaja povećava rizik od malignih bolesti žena. Mišljenja smo da je nedopustivo da se sa drugim ljudskim bićima raspolaže prema vlastitim željama i hirovima i zato smatramo da ovaj zakon, odnosno oni koji ga predlažu i oni koji su ga pisali vode računa isključivo o ljudima koji ne mogu imati djecu na prirodan način pri čemu se ne vodi niti malo računa o djeci koja bi na taj način trebala biti začeta. Je li ostvarivanje svake želje, pa tako i one za potomstvom baš posve opravdano i etički dopustivo sve ako je to i tehnički moguće sigurno je da je tema o kojoj moramo razgovarati. U članku 2. ovog zakona stoji da se posebna pažnja treba posvetiti očuvanju zdravlja, dobrobiti i pravu budućeg djeteta. Nije li gospodo pravo djeteta, pravo na život od njegova začeća i pravo na spoznaju o vlastitom porijeklu, a to mu ovaj zakon ne omogućuje. Ovo je zakon o sanaciji posljedica, a ne otklanjanju I zato ga klub HSS-a zasigurno u ovakvom obliku ne može podržati. No, želim istaknuti još jednom, želja za potomstvom prirodna je i kako se često može čuti iz osobnih svjedočanstava ona je vrlo jaka. Stoga je posve razumljiva i tuga i razočaranje mnogih bračnih parova koji ne mogu začeti dijete prirodnim putem. Statistike na žalost pokazuju da je broj neplodnih parova sve veći, ne samo u Hrvatskoj. Takve su tendencije i u drugim zemljama, u Europi, u svijetu. U takvim okolnostima često se kao rješenje promovira, ali i nameće postupak medicinski potpomognute oplodnje. Međutim, niti takav postupak nije često uspješan, a patnja kroz koju prolaze bračni parovi nakon početne radosti, iščekivanja i nade još se i povećava. Za majku postupak nosi i određene zdravstvene rizike. Pitanje je zasigurno osjetljivo jer zadire u duboku intimu ljudske osobe, ali isto tako jer otvara i izaziva savjest svakog čovjeka ponaosob bez obzira bio on vjernik ili ne. S druge pak strane govori se o pravu na dijete kao da je dijete nešto što se može posjedovati a ne osoba koju roditelji sa ljubavlju prihvaćaju i poštujući njihov integritet kako tjelesni tako i psihički odgajaju da ostvari puninu svog potencijala. Mi smatramo da čežnju, bol i razočaranje parova koji ne mogu začeti dijete može osjetiti uistinu onaj tko je proživio nešto slično. No isto tako, želimo podržati i one parove koji se odlučuju za posvajanje djeteta jer su pokazali u niz slučajeva da se to dijete voli isto kao da je njihovo vlastito. Slažemo se da ova tema zasigurno zaslužuje široku raspravu, dobro je da je ta rasprava otvorena. Ovakav prijedlog zakona koji je nedorečen ne nudi rješenja, za nas u klubu HSS-a nije prihvatljiv i očekujemo da Vlada Republike Hrvatske predloži svoj prijedlog zakona jer zasigurno zakon koji je danas na snazi ne pokriva sva područja koja bi trebao regulirati. Hvala lijepo. Ispravljam netočan navod kolegice Petir koja je rekla da djeca koja su dobivena medicinski pomognutom oplodnjom su skloni obolijevanjima. Vi gospođo Petir jako dobro znate da takvo istraživanje ne postoji, da je to netočno i doista je nevjerojatna lakoća kojom vi izgovarate neke stvari. tisuća djece, to je negdje ravno ovo što ste rekli onom jednom letku koji je kružio po gradu 2004. godine a to je da su djeca dobivena sa MPO stvari. Ako doista i vi smatrate da su to djeca koja su bolesna, kržljava, da su stvari onda doista gospođo Petir 15 tisuća djece pogledajte u oči pa budite spremni im to reći. To su građani ove zemlje koji su izrasli u odrasle ljude i mnoga djeca koja danas rastu i bit će sretni građani ove zemlje. A reći za njih da su djeca koja više pobolijevaju zbog toga što su dobivena ovim postupkom je doista nešto što je jako ružno bilo. Zahvaljujem. Imamo povredu Poslovnika uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Kolegica Opačić je povrijedila poslovnik članak 209. jer netočno interpretira moje riječi. Ja sam rekla da takvu djecu treba pratiti jer su istraživanja pokazala a istraživanje je objavljeno u …/Govornica se ne razumije./… da nedostatak prirodnog faktora rasta u tekućini, kolegice Opačić mogli ste se pripremiti za ovu raspravu pa bi to znali, u kojoj u in vitro uvjetima rastu embriji mogao bi imati dugotrajne posljedice na ljude koji su začeti u postupku medicinski potpomognute oplodnje. Radi se o istraživanjima koja su provedena i na ljudskim embrijima i vode tom zaključku. Ja bi molio da s obzirom da ima puno ispravaka da se držimo točno navoda i ispravljamo a i pitanje povrede poslovnika da ne bude replika. Idemo dalje. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, u svom tako reći srednjovjekovnom izlaganju kolegica Petir je iznijela ne samo niz, čitav niz ignorantski netočnih podataka nego i nekoliko koji su uvredljivi. Te ću ispraviti, uvredljive. Da su majke koje su rodile dijete medicinski potpomognutom oplodnjom na koncu shvatile da su nesretne kad su došle do spoznaje da to nisu njihova djeca. Pa to su njihova djeca. Reći da ta djeca nisu djeca tih majki koje su ih rodile je uvredljivo za te majke. Reći da djeca rođena medicinski potpomognutom oplodnjom više pobolijevaju. Pa kolegica Petir stigmatizira 15 tisuća djece koja žive ovdje, koja su dio ovog našeg društva, ona njih naziva bolesnicima ovdje u Saboru. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, to uvažena zastupnica nije rekla. **Stazić, Nenad nema razloga dopustiti biomedicinski potpomognutu oplodnju 15 tisuća djece dok imamo 28 tisuća pobačaja. Pa to znači reći za ovih 15 tisuća da su nepotrebno rođeni. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Isteklo vam je vrijeme. Ja bih ipak prije nego što dam ponovno uvaženoj zastupnici Petir povredu poslovnika zamolio. Zapišimo točan navod, citirajmo navod i onda ga ispravimo. Nemojmo govoriti nešto što nije rečeno jer onda to izaziva konfuziju i svađu međusobno. Povreda poslovnika uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, nevjerojatno je naprosto. Ja ne znam da li kolega Stazić sjedi ovdje na ušima pa ne sluša što se priča. Ja sam govorila o zlouporabama koje se događaju i te zlouporabe su dovele kasnije do spoznaja da su žene rodile djecu koja nisu njihova. Nisam govorila o medicinski potpomognutoj oplodnji koja izaziva takve osjećaje već o zlouporabama koje su se događala i zbog toga sam navela da upravo postojeći zakon koji je pun pravnih praznina treba promijeniti. Ali vi ne slušate. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I molio bih da se kaže koji je članak povrijeđen kad je pitanje poslovnika. I molim vas da ne bude ne bude ispravka navoda a kasnije i poslovnika pretvaramo u repliku. Replike nema na izlaganje predstavnika kluba.

Točno je da nije ovo zakon za HSS, ni za HDZ, ni za SDP. Rekli ste jer ja sam tu napisala. To je netočno da nije ovo zakon za HSS …/Govornica je isključena,

da su djeca koja eto imaju pravo biti rođena prirodnim putem, negirajući ovaj način kao prirodni put. Sve što je čovjek stvorio također je prirodno gospođo. A ja ću vam još reći da niste u pravu …/Govornica je dobila majka koja je dobila dijete na ovakav način, nažalost ne u Hrvatskoj nego u Austriji. vas. Uvažena zastupnica Marijana Petir povreda poslovnika. je netočno. Kolegica Ingrid je spomenula da sam ja rekla da ovo zakon nije za HSS. Kolegice Ingrid ja ne očekujem da vi u SDP-u pišete zakone za HSS niti mislimo da bi ti zakoni nam ikako odgovarali. Ja sam rekla da ovaj zakon koji ste vi predložili nije prihvatljiv za HSS i za stajališta koja mi imamo o ovoj temi. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Molim vas, to nije sad više povreda Poslovnika. Idemo, ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Od vas očekujem pravi ispravak. **Jurjević, prvo sam zaprepašten atmosferom koja se stvara ovdje. Nije točan navod kolegice Pletir da, da bi bila ugrožena prava djeteta ukoliko bi se ovaj zakon primijenio. Elementarna logika kaže da bi se nečija prava ugrozila pa tako i prava djeteta to dijete prije treba biti živo. Prvo se treba roditi. A vi ste protiv toga da se ovoj djeci omogući da se rodi. Vi ste to jasno kazali ovdje. … /Govornik se ne razumije./ … da, na ovakav način, niste zato da se na ovakav način rađaju živa bića. I po vama su njihova prava ugrožena ukoliko se primijeni ovaj zakon. Ne gospođo! Prava su, vi im ne date ni da živite pa da pokušaju bar ostvariti svoja prava. I ovdje govorite o kvaliteti ljudskih bića što je,

Gospodine/ … Povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Marijana Petir. **Petir, Marijana (HSS)** Povrijeđen je članak 209. jer kolega Jurjević apsolutno nije rekao istinu. Mi u HSS-u se zalažemo za zaštitu djeteta djeteta od njegovog začeća. Vi ste ti u SDP-u koji ste si uzeli za pravo igrati se Boga i određivati da dijete nije dijete kad je začeto nego … … /Upadica: Zahvaljujem./ Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovana kolegica Petir je rekla između ostalog da ovaj zakon ne nudi rješenja. Ja ne želim ovdje raspravljati stajališta kolegice Petir s kojima se uglavnom ne slažem, ali ovaj navod je naprosto netočan jer ovo je zakon za one parove koji žele imati djecu, a ne mogu ih imati. Zbog medicinskog se razloga nude rješenja. Tako su u ovoj državi rođena brojna djeca između ostalog i troje iz moje najuže obitelji. Prema tome nije točan navod da ovaj zakon ne nudi rješenja. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika. Ne znam da li vidite? Ovo je bio korektan ispravak netočnog navoda. **Petir, Marijana (HSS)** E zato što sam ja rekla da ovaj zakon ne nudi rješenja za liječenje neplodnosti. Jer nema ni jedno rješenje za liječenje neplodnosti. Vi kad upotrijebite tu metodu

zadnji ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. gospođice Petir da smo mi omogućila postupcima MPO-a da ljudi mogu posjedovati djecu. Ja ne smatram da ja svoje dijete, svoju kćerkicu Evu posjedujem. Niti je moje dijete drugačije od ostale djece koja imaju dvije godine. Ona je zdravo, razigrano, ima virozu kad imaju i ostala djeca. Jednostavno isto dijete kao i njeni vršnjaci. Neprihvatljivo je praviti razliku između djece samo zato što je medicina omogućila da oni koji eto imaju problema i ne mogu dobiti dijete na način na koji vi zagovarate je omogućila da imaju svoju djecu. Mislim da je to nepravedno, nekorektno i ja sam zahvalan svima onima u medicini a vjerujem da je ovaj zakon potreban koji su omogućili da se moja Eva rodi. I nije drugačija od ostalih./Pljesak./ **Jarnjak,

jer se uporno interpretira ono što sam rekla, voljela bih da kolege iz SDP-a uzmu transkript pa prouče ono što sam rekla. Ja razumijem da ova tema izaziva različite i emocije i osjećaje, ali treba biti korektan u interpretaciji ili citiranju nečijeg izlaganja. I imamo u ime predlagatelja uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. uvaženi poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolege i kolegice meni je žao što je kolegica Petir krenula sa ovakvom raspravom koja ne vodi ničemu. I ne vodi niti konstruktivnom rješenju jer u ovome što ste vi govorili nema ničega što bi bilo konstruktivno i što bi poboljšalo ovaj prijedlog zakona. Vaša diskusija je bila usmjerena na to da kažete da ništa nema i da ne treba imati nego trebamo donijeti zakon koji ćemo možda nekad donijeti. I sva je vaša diskusija išla za time da pokažete da zakon treba donijeti i nažalost gospođo Petir ovakav zakon iz vaše diskusije ovakav zakon treba donijeti. Kad govorimo o uništenim zamecima ja bih volio da mi date, ja sam liječnik i idem na tezu da sve mora biti dokazano, dokažite gdje je 280 tisuća zametaka ili neka brojka koja je monstruozna uništeno, uništeno, nestalo. Pitajte sve parove u Hrvatskoj koji su se podvrgli ovom postupku pa pitajte gdje su njihovi zameci? Nisu uništeni, oni su primijenjeni onda kada je bilo potrebno. To je jedna od monstruoznih teza koju, ja se nadam da nećete više nikada upotrijebiti. Druga stvar referirate se da su ta djeca bolesna. Referirate se na «new science», to je jedan apstrakt sa jednog kongresa. Medicina je gospođo Petir znanost, potvrdit će vam profesor Hebrang koja je bazirana na dokazima. Rečenica «moglo bi» nije dokaz. Prema tome ne možete tu djecu stigmatizirati da su to bolesna djeca jer naš narod je takav. Ako vi kažete da su ta djeca bolesna onda će reći: Eto vidite to su bolesna djeca. U Saboru treba paziti što se govori i na šta se referira? Kad govorimo o dobi majke i djeteta onda morate znati da za, uz ovaj zakon treba ići 17 provedbenih akata. I sami znate da kada zakon se radi da se u zakonu ne može sve definirati i da iza ovog zakona ide 17 provedbenih akata u kojem se definiraju i standardi standardi i oprema, tamo ustanova gdje će se to raditi od psihološkog testiranja parova, od toga ako ste malo bolje čitali onda u zakonu piše da treba iskoristiti mogućnosti liječenja drugim drugim metodama neplodnosti, pa tek onda doći na biomedicinski potpomognutu oplodnju. To je gospođo Petir medicina. Pitajte stručnjake prije nego se tako odgovarate. Vi niste liječnik na žalost, ali morate. Vi ste biolog jel tako? Da. Znate sve o tome, pa mi je u jednu ruku i žao što ste na ovakav način diskutirali. Ja sam očekivao od vas moderniju i bolju raspravu da pomognete da ovaj zakon bude još bolji i još primjereniji. Kad govorimo o zametku, vi ste biolog, pa znate da je zametak skup stanica. Mi smo u zakonu namjerno stavili da puštamo da te, u onim slučajevima kada, a to su vrlo rijetki slučajevi kada su zameci neiskorišteni da ih se puste da umru. Mogli smo reći da ih treba na primjereni način uništiti. Stanice umiru. U ovom trenutku u vašem tijelu i u mojem tijelu umiru brojne stanice. Hoćemo reći da su te stanice život? Nisu. Prema tome, ne možete reći da se ovim zakonom igramo Boga i da određujemo tko će živjeti, tko će umrijeti. Ovo je zakon koji regulira ovo područje. Zato što u ovom području nisu stvari bile regulirane zato ima problema i zato će biti problema. Vi ste spomenuli neke probleme, ali ih ima i još više. Kad govorimo o pravima djeteta, prava djeteta se slažemo da ih treba regulirati i zato služi javna rasprava. niste nam ponudili rješenje kako tom djetetu reći i objasniti mu da je to dijete koje je začeto umjetnom oplodnjom, Prava djeteta treba zaštiti. Djeca trebaju znati i mi smo u raspravi to, ako ste me dobro slušali ja sam to rekao da u raspravi smo došli do toga da se prava djeteta moraju ostvariti i da dijete bi trebalo znati na koji način je došlo na ovaj svijet. Utvrđivati majčinstvo i očinstvo nema potrebe iz jednostavnog pravnog razloga što ako morate znati da su donatori sjemena uglavnom studenti, znači ljudi koji su, to u svijetu je poznato da su najveći broj donatora sjemena su studenti. Može se desiti u životu da jedan student koji je negdje u svom životu donirao sjeme u banku jednog dana postane netko tko je recimo Bill Gates, koji ima ogromno bogatstvo. Da li sada da taj student koji je dobrom voljom donirao svoje sjeme mora pobijati svoje očinstvo, odnosno da se mora utvrđivati očinstvo da netko tko je začet tom oplodnjom ima pravo na njegovo nasljedstvo. Moramo zaštititi i one koji svojom dobrom voljom omogućavaju da nam parovi dođu do do željenog djeteta. Sami ste rekli da je dijete najvažnije i da je taj poriv jedan od osnovnih poriva ljudske rase i nemojte govoriti da se igramo Boga. Mi se ne igramo Boga, nego želimo riješiti stvar onako kao što je. I ja bih volio da ova rasprava bude tonom bitno drugačija, nego tonom kojim ste vi počeli i ja molim da ako se možemo na ono da pomognemo građanima Republike Hrvatske koji ne mogu imati djecu, da tu djecu ostvare u zakonskim okvirima na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pod našom kontrolom, a ne da nam odlaze u strane zemlje i da tamo da ostvare svoje željeno dijete. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ja moram ipak reći uvaženi zastupniče Mrsić da svaki zastupnik ima pravo izgovoriti ovdje i to je temeljno pravo svakog zastupnika ono što misli, ono što osjeća i onako kako on to zna. Ovo nije nikakav stručni simpozij, gdje bi samo liječnici trebali govoriti o tome. Ovdje se daje i druga dimenzija. To je politička dimenzija. I stoga mislim da svatko ima pravo ovdje izraziti svoje mišljenje i svoj politički stav i ljudski stav o toj problematici i ne bi trebalo na taj način ljudima praktički ograničiti njihovu raspravu. Imamo ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolega Mrsić je izrekao niz netočnih navoda. Ja razumijem njegovu potrebu da on ovdje sa govornice poručuje da je liječnik. Ne mislim da je to izuzetno i presudno važno za ovu raspravu. Mislim da je važno da se govori istina i da se ona podkrijepi argumentima. Dakle, kolega Mrsić, da ste slušali, onda bi čuli da sam ponudila konkretna rješenja. Točno po stavkama sam vam govorila što u vašem prijedlogu zakona nije prihvatljivo, što ne odgovara i nudila sam vam rješenja kako da se to promijeni. Naglasila sam da zbog postojanja pravne praznine upravo da dolazi do različitih zloupotreba što je dokaz i suđenje Kurjaku, gdje žene svjedoče svojim svjedočanstvima o broju zametaka koliko su ih dale, koliko ih je pohranjeno, koliko ih je uništeno. Nisam rekla i namjerno to izvrćete. Ja nisam rekla da djeca koja se rode ovom metodom su bolesna. Ja sam rekla da temeljem istraživanja treba pratiti zdravstveno stanje te djece i tih majki, jer su istraživanja pokazala mogućnost poboljevanja, a kod žena je dokazano da se uzrokuju maligne bolesti sa povećanjem broja pokušaja. Ne razumijem, nije mi jasno zašto uporno vi bacate ovu raspravu u politikanstvo zato što nemate argumente da bi branili ovo što ste napisali. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

Ja ću promijeniti svoju raspravu koju sam inicijalno planirao ovdje ispred kluba iznijeti. Ne znam da li će se moji kolege iz kluba zbog toga ljutiti, ali mislio sam kolegice i kolege vama kao predlagateljima sugerirati određena rješenja, krenuti po člancima, da već nakon prvog čitanja dobijemo jedan tekst koji će biti nešto bolji nego što je ovaj vaš prijedlog. Međutim, mislim da je to potpuno besmisleno obzirom na ovakav tijek rasprave. Ja se ne bih vraćao u srednji vijek, ali bih se vratio unatrag 120 godina. Kada je konstruiran prvi vlak i prvi automobil tada su te novo konstruirane tvorevine se kretale brzinom od 15 do 20 km/h. I znate li koje su bili zaključci onih koji su promatrali te strojeve? Zaključak je bio da će doći do poremećaja u radu unutarnjih organa onih koji se budu vozili u takvim strojevima, pa će doći do genetičkih deformacija ljudskog roda budemo li koristili te tehničke inovacije. Što vi danas i što ja danas i što vi naši građani danas misle o takvim raspravama? Misle da su bile notorne gluposti. Kolegice i kolege, za deset godina uvjeravam vas da oni koji budu čitali fonogram sa današnje rasprave mislit će isto, da su mnoge stvari koje su danas izrečene notorne gluposti. Pratio sam pažljivo mišljenje predstavnika Vlade, pratio sam pažljivo mišljenje našeg matičnog odbora. Riječ koju su oni najčešće koristili da je zakon nedorečen. Što tek kolegice i kolege onda reći za zakon star trideset za zakon star trideset godina u jednom od najdinamičnijih područja znanosti, područja koje se iz dana u dan strahovitom brzinom mijenja. Zakon koji regulira tu materiju u Hrvatskoj je star trideset godina. Mene je sram. Ne znam da li je vas sram. Veselio sam se 2004. godine kada je zakon stavljen na klupe, kada smo se nadali da ćemo dobiti bar neka rješenja. Zakon je završio u ladici. Nismo čuli zašto. Očito ne zaslužujemo čuti zašto. Ja vas želim uvjeriti kao znanstvenik da zakon star trideset godina opstruira struku. Ne dozvoljava da se primjenjuju najobičnije metode metode koje naši kolege u drugim državama Europe mogu normalno raditi. Mi ih ne smijemo raditi. Naši parovi moraju potražiti pomoć u Sloveniji i u drugim državama. Zar ne bi bilo logično da na naše klinike, u naše ustanove kucaju parovi sa područja jugo-istočne Europe pa i daleko šire? Zar to ne bi bilo logično? Zar to ne bi bilo lijepo? Zar nije logično da u tom pravcu razmišljamo? Očito ne. Ja sam drugi mandat u Saboru i mislim da nikada neću doživjeti da opozicija predloži zakon a da Vlada kaže kolege ovo je dobra inicijativa, predlažemo predlažemo da se dva tima onaj koji je osmislio ovaj prijedlog i tim Vlade sastanu, da radimo do drugog čitanja na jednom suvislom zakonu, da ga dobijemo što prije i da građani od toga imaju korist. Ja to doživjeti nažalost neću. To je besmisleno. Ovakav način rada je uistinu besmislen. Zato mi oprostite kolege iz SDP-a što nisam odlučio se evo ići razraditi određene prijedloge. Ja mislim da ste napravili dobar posao, odlična inicijativa i sigurno je to dobra osnova da bi mogli nastaviti i ovu raspravu a posebno d do drugog čitanja dotjerati zakon i usvojiti ga. Vaš prijedlog nije liberalan, uopće nije liberalan. Vi primjenjujete nekakve bazične mogućnosti stanične biologije, vi uopće ne aplicirate ono što molekularna biologija danas nudi i može riješiti, vi ste taj dio potpuno stavili sa strane smatrajući da bi to bilo previše radikalno. Razumijem vas, vas, ali da će i te metode morati za pet, deset ili petnaest godina ući u naše zakonodavstvo morati će. Ovo je jedan od zakona koji mora biti u trajnom čitanju. Ovo je jedan od zakona koji se mora svakih tri, četiri godine dopunjavati. Jako me veselilo, vi mnogi od vas niste bili u prošlom mandatu u ovim klupama kada smo imali na klupama Zakon o genetski modificiranim organizmima. Bila je vrlo zanimljiva rasprava ali je rasprava završila na način da smo prihvatili, akceptirali da te metode, tu tehnologiju moramo prihvatiti prihvatiti barem u nekim gospodarskim djelatnostima, u farmaceutskoj industriji i nekim drugima i mislim da smo napravili veliki iskorak. Ovdje nažalost nismo napravili nikakav iskorak. Ja ne bih puno dalje raspravljao jer mislim da zaista nema smisla, ali bih želio vas kolege zamoliti nešto. Nepoznavanje materije nije dovoljan razlog da ju a priori odbijemo. Hvala vam Oko suradnje samo kolega Dorić parlamentarne većini ili Vlade i parlamentarne manjine. Bio je takav slučaj u Sabor u vrijeme koalicijske Vlade kad je prihvaćen prijedlog HSP-a Zakon o prijenosu vlasti i taj zakon je izrađen u suradnji opozicije i tada Vlade Ivice Račana ali slažem se, i o sukobu interesa, potpuno se slažem s vama, dijelim vaše uvjerenje da se tako nešto neće dogoditi dok je HDZ na vlasti. **Jarnjak, U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Pa evo, ja ću zapravo netko je rekao i prije mene. Treba i ovu raspravu svesti, zapravo spustiti razinu stručne rasprave ali isto tako ne u potpunosti. Treba poštovati struku, treba poštovati sve ono što je medicina do sada doprinijela u svome napretku i naravno da treba razgovarati o medicinski potpomognutoj oplodnji, posebno u situaciji kada je više od 38% muškaraca kada ima problema sa plodnošću, kada je više od 15% brakova ili izvanbračnih zajednica kada kada se liječe zbog neplodnosti u ovakvoj demografskoj slici Republike Hrvatske gdje i ovaj prijedlog zakona daje svoj doprinos u povećanju nataliteta. I treba se podsjetiti na to, a netko je to rekao da je 30 godina prošlo od kada imamo još uvijek važeći zakon, ne možemo reći naš hrvatski zakon nego je to zakon iz bivše Jugoslavije. Za 30 godina znate li koliko se medicina i postavke u medicini mijenjaju. Pet do šest puta, sva saznanja sveukupno u medicini pet do šest puta su se ciklički promijenilo. A mi još uvijek se rukovodimo zakonom koji regulira ovu problematiku starim 30 godina. Osamdeset i treće godine, evo sad se koristim onim narodnim rječnikom neka mi ne bude zamjerena, ali tako će me razumjeti svi, apsolutno svi. Dakle 1983. godine prvo dijete iz epruvete ovdje u, na prostorima Hrvatske Hrvatske čini mi se. 1983. tada smo bili 7. zemlja u svijetu, a sada ja ne znam koja smo ali čini mi se da smo negdje, negdje na samim začeljima, začelju. Zašto smo na začelju? Da li zato što nemamo stručnjake? Što nemamo ginekologe? Što nemamo liječnike koji su u stanju provesti sva najnovija svjetska medicinska dostignuća u našim zdravstvenim ustanovama? Pa ne, ne, jer su naši liječnici naši stručnjaci to u stanju profesionalno, stručno to znaju. Možda nema dovoljno financijskih sredstava nabaviti svu moguću opremu i aparaturu kao što je to u najprestižnijim svjetskim centrima, ali itekako su u stanju učiniti i provesti sve one metode koje suvremena medicina zna u smislu ove medicinske potpomognute oplodnje. ja bih sada mogao ići po, ne znam, člancima pa prigovarati odnosno davati sugestije sa nekakve stručne razine nije dobro ovo, ovo je krivo rješenje. E trebalo bi to možda u ovom članku izvesti i napraviti ovako, ali mislim da to nema nikakvog smisla. Mislim da je ova, ponovo se vraćam, 30 godina imamo star zakon. Zakon koji regulira ovu problematiku nemamo. Imamo po tko zna koji puta za ovom govornicom izrečeno vrlo skoro, za 5 dana ili za 10 dana ja mislim da je to smiješno. Mislim da je to smiješno pogotovo u situaciji kada smo imali prijedlog zakona 2004. godine koji očito po jednoj općoj ocjeni je bio jako, jako dobar radni materijal i jako dobar prijedlog. Četiri godine je proteklo. Taj prijedlog je završio u ladici. Čak što više ironija je da nam taj zakon treba za pristupanje glede usklađenja propisa koji tretiraju i koji govore o ovoj problematici. Dakle zakon je potreban. Četiri godine zakon stoji u ladici. U međuvremenu, točno je, vode se i sudski sporovi zbog manipulacija u dijelu ove problematike a predstavnik Vlade koji, ja sam siguran, ja sam siguran slaže sa ovom raspravom koju smo čuli ovdje o potrebi donošenja zakona. Predstavnik Vlade međutim ne slažem se sa onim koji, kada kaže da je to presložena problematika, da je to prekompleksna problematika. Kaže da je zakon odnosno prijedlog zakona nedorečen a istodobno jedan kvalitetan dobar prijedlog zakona 4 godine leži negdje u ladici. Ovo je prijedlog koji je predan u lipnju. Ja mislim da predlagatelj zapravo i ne bježi od toga da sve ono što uoči struka, što se iskaže u ovoj raspravi da bude sastavni dio kvalitetnog konačnog prijedloga zakona. Ali od lipnja kada je prijedlog išao u proceduru pa Vlada je mogla dati i svoj prijedlog. Zašto ne? Pa Vlada je mogla dati da je imala namjere i da ima namjeru kako vi kažete za 10-tak dana izaći sa prijedlogom. Kazali ste 10-tak dana. Dakle od lipnja do sada imali ste vremena izaći sa prijedlogom zakona Vlade Republike Hrvatske koja ovu problematiku tretira. Vi sada kažete da ćete za 10 dana izaći sa prijedlogom. Dopustite mi da ja u to ne vjerujem. Ali radovat će me ukoliko Vlada izađe sa prijedlogom koji tretira ovu problematiku i koji konačno stavlja u pravni okvir i u zakonski okvir medicinski potpomognutu oplodnju kako se ono kaže što brže to bolje, svjestan naravno i nažalost da ovaj prijedlog zakona većina u ovom Hrvatskom saboru neće prihvatiti ali nažalost i to da od Vlade Republike Hrvatske vjerojatno dugo, još duže vrijeme nećemo u saborskim klupama imati taj kvalitetan dorečen zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. Ponovo kažem čudi me, čudi me jer imamo zakon star 30 godina. Čudi me što zakon koji govori i koji stavlja u zakonski okvir ovu problematiku leži već 4 godine negdje a da Vlada Republike Hrvatske, evo ovo je 5. godina mandata nije taj prijedlog izvadila iz ladice, aktualizirala ovdje u Hrvatskom saboru. I na kraju zaključno želim kazati da je u svakom slučaju pohvalna, potrebna ova inicijativa SDP-a kao predlagatelja da se ova zakonska problematika konačno riješi, ali isto tako iako većina, iako očekujem da većina u Hrvatskom saboru ovaj prijedlog neće prihvatiti. Evo apeliram da se do drugog čitanja i da se u drugom čitanju ovaj prijedlog zakona možda do drugog čitanja i Vlada Republike Hrvatske predloži svoja rješenja, svoj zakon pa onda mogli bi u jednoj objedinjenoj raspravi, a u interesu problematike o kojoj danas govorimo donijeti jedan ovakav zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji u jednom konsenzusu u interesu i demografskom i u interesu smanjenja onih lista čekanja i konačno u interesu da se spriječe zlouporabe a omogući onim ženama, onim muškarcima u bračnoj i izvanbračnoj zajednici koji ne mogu imati djece da iskoriste sve ono što moderna medicina što moderna znanost može dati, a to je dijete. Dakle da se iskoriste mogućnosti koje Republika Hrvatska ima u svojim stručnjacima, u svojim liječnicima i konačno u svojim mogućnostima moderne medicinske znanosti. Klub HDSSB-a podržat će ovaj prijedlog zakona jer smatramo da je ovo dobra inicijativa i da je konačno da će ipak ova inicijativa i ako neće biti prihvaćena od većine u ovom Hrvatskom saboru ali doprinijeti tome da i Vlada Republike Hrvatske u što je moguće kraćem roku predloži svoj Zakon o medicinsko potpomognutoj oplodnji koji će evo razriješiti veliki dio ove problematike. Hvala. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 11 sati i 8 minuta. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, štovani državni tajnici, kolegice i kolege. Da se radi o vrlo osjetljivoj materiji vidimo i iz temperamentne ja bih rekao i dinamične rasprave koju je izazvao ovaj Prijedlog zakona kluba zastupnika SDP-a. Zašto je rasprava oko ove teme, oko teme potpomognute oplodnje, podržavam kolegu Mrsića da ne govorimo o umjetnoj oplodnji, jer ove jajne stanice i ove muške spolne stanice nisu umjetne, one su prirodne. Postupak je medicinski potpomognut, a ne umjetni. Dakle, doista je dobar prijedlog, da govorimo o medicinski potpomognutoj oplodnji. Zašto je taj problem tako slojevit? Zato što zadire u pravo bračnih i nebračnih parova da imaju potomstvo, u pravo djeteta, čitav niz prava djeteta, ali zadire naravno i u medicinsku struku, zadire u pravnu struku, zadire u političke svjetonazore, zadire u tradicionalne svjetonazore. Zbog toga u svim zemljama su te rasprave bile vrlo dinamične, pa evo red je da i mi prođemo takvu sudbinu. Mi u klubu prije svega smatramo da je ovaj prijedlog dobro došao upravo zbog toga jer je potaknuo jednu raspravu o kojoj se doista treba raspravljati iako odmah moram reći mi nećemo zakon podržati što ću ja po člancima obrazložiti i reći iz kojih razloga. Odmah treba reći u tom prijedlogu ima dobrih rješenja. Taj prijedlog ide jednim srednjim putem koji jest realan za našu sredinu i bez obzira na ono što je bilo rečeno ovdje da nikada nije pozicija prihvatila ili vrlo rijetko što kaže kolega Stazić jedan primjer, pozicija prihvatila prijedlog opozicije siguran sam da će i u ovom zakonu zakonodavac koji priprema novi zakon, odnosno koji ga je već i dovršio naći dobrih rješenja. Ono što bi ovdje trebalo reći to je da mi smo svjesni težine ovog zadatka, mogu reći i ja osobno, jer sam preko 20 godina sudjelovao u timu koji je vršio dijagnostiku neplodnosti muškarca i žene. Imao sam prilike osobno vidjeti tu tugu i ne samo tugu, ja bih rekao jedno psihološko stanje koje je negativno po više svojih dimenzija u onih parova koji ne mogu imati djece. To je tako duboki osjećaj koji doista ne može razumjeti nitko tko ga sam nije imao ili koji nije s tim ljudima blisko surađivao. Tako da mi je potpuno jasno da mi to moramo što prije regulirati i ja se nadam da će to biti i da će ovaj prijedlog biti jedna nit koja će tome doprinijeti. Zašto je problem važan? Zato što je vjerojatnost začeća jednog para koji ne primjenjuje kontracepciju tijekom prvog mjeseca vjerojatnost svega 15 do 20% da će doći do začeća. Vjerojatnost tijekom 3 mjeseca je svega 30%. Unutar 6 mjeseci 70%, a u unutar jedne godine 85%. Tih 15% koji unutar godine dana ne mogu postići začeće, vrlo je mala vjerojatnost da će ga ikad postići. Ovaj zakon ili slični zakoni moraju dakle se ticati čak 15% populacije. Izračunajte koliko je to puno ljudi u Republici Hrvatskoj ili šire. No međutim, ovaj zakon koji je pred nama mislim da ne rješava baš sve što bi trebao riješiti. Prije svega ne rješava govorim prvo o sadržajnoj strani ne rješava sve zloupotrebe, a na žalost bilo ih je i kod nas i u svijetu. Ne rješava u administrativnom smislu dovoljnu sigurnost i za donatore i za korisnike potpomognute oplodnje i naravno najviše za novorođeno dijete. Što se tiče formalnih primjedbi njih imamo dosta, ali mislim da je i to razumljivo, jer ne može jedna skupina naravno napraviti jedan tako tehnički i formalno dovoljno dovoljno kvalitetan zakon kao što to može državna uprava koja raspolaže svim potrebnim i kadrovima i financijskim sredstvima, pa može naravno napraviti puno šire i više. Dakle, jedna od mojih primjedbi je i od naših primjedbi da u ovom zakonu nema dovoljno podzakonskih akata na koje bi zakon obvezao resornog ministra, a koji bi riješili sve ovo o čemu zapravo možemo govoriti kao spornim rješenjima. Već je bilo rečeno da i sam naziv koji govori da se radi o liječenju neplodnosti zapravo nije sretan, jer zapravo neplodnost ostaje i dalje. Mi je nismo izliječili. Mi je nismo spriječili. Mi smo samo ispravili njezine nepoželjne i negativne posljedice. Zbog toga bi trebalo uskladiti i sam naziv zakona što nije nevažno, ali bi trebalo u tekstu dati i puno više važnosti prevenciji postizanja i naravno puno više dostupnosti i dijagnostičkih i terapijskih postupaka prije nego što se krene u potpomognutu oplodnju. Pa evo, nekoliko još ovako primjedbe koje bi se mogle i koje bi se morale korigirati u novom zakonu kojeg će predložiti Vlada. Jedna od Jedna od definicija je da žena mora biti u starosnoj dobi koja je primjerena za rađanje djeteta. Tu se slažem sa kolegicom Petir da bi to trebalo preciznije definirati ne prema dobi, ali barem prema svim čimbenicima biološkim i sociološkim kojeg mora zadovoljavati i ne samo žena, nego naravno i muškarac da bi mogli dobiti pravo na medicinski potpomognutu oplodnju. Također, svakako bi trebalo utvrditi da centralna institucija koja će voditi i evidenciju i nadzor i predlagati poboljšanja zakonska ne može biti u ustanovi koja se bavi samom oplodnjom. Vjerujem da ćete se složiti vi kao predlagatelji. To bi doista morala biti jedna neovisna pod pod ministarstvom i pod nadležnošću ministarstva agencija u kojima bi stručnjaci surađivali, ali koja ne bi sama provodila postupke oplodnje, jer ne može biti dovoljno objektivna. Također, u stručnom tijelu koje se spominje u članku 12. vjerujem da bi trebalo preciznije definirati koji su članovi tog stručnog tijela po svojoj profesiji i svom radnom iskustvu. To su naravno liječnici specijalisti koji su ovdje navedeni. Ali u slučaju socijalnog radnika mislim da bi trebao biti diplomirani socijalni radnik, ispričavam se prehlađen sam malo, i to onaj koji ima iskustva sa takvim ljudima isto kao diplomirani pravnik. Ne može biti bilo koji nego doista diplomirani pravnik koji se bavi ovom problematikom jer je definitivno u njoj potrebna specijalizacija kao i kod nas liječnika. Ono što bi još mogli ovdje prigovoriti to je nacionalno povjerenstvo koje bi nadziralo čitav postupak i organizaciju medicinski potpomognute oplodnje, čisto tehnički to povjerenstvo kao što je predloženo u članku 20. odlučuje većinom glasova. Znači, trebalo bi osigurati neparni broj članova u tom povjerenstvu. U sadašnjoj kombinaciji taj broj bi mogao biti parni jer je jedna točka varijabilna. To je ona koja kaže po jedan stručnjak iz svake zdravstvene ustanove koja se bavi medicinski medicinski potpomognutom oplodnjom. Znači, ako bi taj broj bio takav tih ustanova, dakle i članova povjerenstva da njihov broj bude paran onda nikako ne dolazi u obzir posljednja odrednica a to je da nacionalno povjerenstvo odlučuje većinom glasova svih članova jer bi on mogao biti i podijeljen na parne brojeve. Znači, to bi trebalo tehnički uskladiti. Isto tako, mislim da pravo predlaganja stručnjaka iz stavka 1. ovog članka koji određuje članove povjerenstva imaju odgovarajući fakulteti. To se može na neke članove odnositi ali sigurno se ne može reći da će fakultet odrediti člana predstojnika Ureda za ljudska prava ili na primjer člana povjerenstva koji je predstavnik korisnika postupaka, samog postupka potpomognute oplodnje. Dakle, tu bi trebali biti precizniji i reći koje članove a to će biti isključivo stručnjaci predlažu određeni fakulteti a koji članovi predlažu ostale zainteresirane skupine u ovom složenom procesu. Posebno što bi sadržajno i formalno trebalo ovdje naznačeno dakle uključeno ali možda nije najsretnije riješeno to su dozvole za istraživački rad i to je jedno od najtežih etičkih pitanja u ovom postupku koliko mi smijemo ulaziti u istraživački rad jedne oplođene jajne stanice i pod kojim uvjetima. To je vječno pitanje. Kao što znate u svijetu se vode oko toga velike polemike. Ovdje je takav rad dozvoljen pod uvjetima koji su propisani u članku 38. ali isto tako u članku 33. vidimo na jednom mjestu gdje se zabranjuje istraživački rad. Dakle, tu je na neki način došlo do kontradikcije. Dakle, članak 33. kaže: "U postupku je zabranjeno omogućiti stvaranje zametka u istraživačke svrhe.". I to bi možda bila tema o kojoj bi trebalo sjesti zajedno i uskladiti stavove i vidjeti kako ćemo tu stvar uključiti u novi zakon da bi izbjegli onda velike naknadne rasprave koje bi vodili prije a ne nakon donošenja prijedloga zakona. Jedan od naših prigovora je i u članku 32. gdje stoji odrednica da u jednom postupku nije dopušteno unijeti u tijelo žene više od tri zametka. Većina europskih zemalja preporučuje da se taj broj svede na dva. Također bi trebalo dopuniti ovdje i sa brojem pokušaja potpomognute oplodnje koji se može odobriti ne iz financijskih razloga nego iz medicinskih razloga. Naime, postoji određeni porast rizika prevelikog broja tih pokušaja i o tome treba voditi računa i uključiti u zakon. Naravno, pri tome uopće ne mislim na financijske razloge, oni bi tu zaista morali biti neću neću reći nevažni ali barem sporedni. Ono što bi također trebalo možda izmijeniti i drugačije tretirati to su i same kaznene odredbe. Ja ću reći nešto samo o njima. Kaznene odredbe su ovdje vjerojatno usklađene od stručnjaka za kazneno pravo, ali ja mislim da su apsolutno preniske kazne koje se kreću između 7 i 10 tisuća kuna za one osobe koje rade protivno ovom zakonu, dakle za odgovorne osobe. 7 tisuća kuna, to je tisuću eura da preračunamo na europski jezik je apsolutno premalo ako netko prekrši na primjer to da obavi postupak zamjensko majčinstvo, ili na primjer da bez posebnog odobrenja krene u taj postupak ili bez suglasnosti stručnog savjetodavnog tijela, ili da dozvoli darovanje spolnih stanica među srodnicima itd., sve ono što zakon dobro regulira ako se toga ne drži odgovorna osoba u ustanovi plaća 7 do 10 tisuća kuna. Ja osobno mislim da je to premalo i da bi te kazne morale biti upozoravajuće da se ne bi ponovile nemile situacije iz naše nedavne prošlosti. Ima u zakonu i tehničkih ili možda ajde da kažemo čisto birokratskih nedorečenosti. Na primjer, kaže se novčanom kaznom do 10 tisuća a onda opet riječima tisuća kuna. Vjerojatno je to tiskarska pogreška. Treba biti precizan 10 tisuća, tisuća kuna bi bilo zapravo 10 milijuna kuna što naravno sigurno predlagatelj nije mislio nego je vjerojatno u prepisivanju zakona u članku 43. došlo do takve pogreške. Isto tako, treba paziti kad se određuju kaznene mjere na koji članak se primjenjuju. To može biti kasnije u praksi može izazvati silne nedoumice i probleme. kaže u članku 43. da će novčanom kaznom ovaj puta smatram primjerenom 100 do 150 tisuća kuna kaznit će se pravna osoba koja suprotno stavku 1. članku 15. ovog zakona obavi postupak bez posebnog odobrenja. Međutim, u članku 15. stavku 1. se ne govori o tome nego u stavku 2. članka 15. Moramo biti precizni jer ako dođe do određenih pravnih onda ovakva jedna odrednica može značiti oslobađanje od odgovornosti onoga koji je načinio ne prekršaj nego kazneno djelo. Dakle, zaključno primjedbe koje smo dali sigurno su i sugestija zakonodavcu za novi zakon ali ujedno i poticaj sadašnjem predlagatelju da ustraju na javnoj raspravi koju su izazvali i smatramo da će novi zakon koji će predložiti ministarstvo izbjeći sve ove, ne sve ne sve ali većinu ovakvih negativnosti koje mogu iz ovoga proisteći a prije svega vodeći računa o pravu djeteta, o pravu na roditeljstvo ali isto tako i o pravu svakoga da ima svoj stav u ovom mišljenju. Hvala lijepo. završnu riječ u ime predlagatelja ima uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Prvo da se zahvalim gospodinu Hebrangu na konstruktivnoj raspravi i takvu raspravu očekujemo. I stvari koje je naveo i mi potpisujemo. Ono što bih htio na početku reći je da ovim zakonom ne zadiremo u prava nego omogućavamo da građani Republike Hrvatske ostvare svoja prava na majčinstvo. Ono što mi sa ovim zakonom ne reguliramo a to su prava tog nerođenog djeteta i to treba definirati i potpuno se slažemo. I to je u raspravi i bilo, i to je jedan od velikih prijepora u raspravi bio da se prava tog djeteta koje je začeto ovim postupkom trebaju definirati i da to dijete treba znati na koji način je došlo na svijet. Naravski, kad smo pisali ovaj zakon da nismo, mi smo predložili još sedamnaest podzakonskih akata koji idu uz ovo od toga da se definiraju članovi nacionalnog odbora za biomedicinsku potpomognutu oplodnju gdje bi se definiralo koji recimo predstavnik vjerske zajednice, koje vjerske zajednice? Da li najveću ili se izaberu iz neke ili iz etičkih povjerenstava? Isto tako definirali bi se podzakonskim aktima koje kriterije mora ispunjavati Centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju a potpuno se slažemo i da se, nema sreće ali da su kojim slučajem ne bi se ovaj zakon propustio u drugo čitanje mi se slažemo da registar treba biti u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi iz razloga koje je naveo i gospodin Hrbrang i tu se potpuno slažemo. A što se tiče članka 33. tamo se definira da ne smije se stvoriti zametak samo za istraživačke svrhe, ali u onih obitelji koji su začeti biomedicinski potpomognutom oplodnjom kod kojih je ostalo zametaka koji neće biti iskorišteni jer je obitelj zaključila da im, da više neće imati djece nego toliko koliko su zaključili da mogu podnijeti financijski znači da mogu tu djecu dovesti do fakulteta i da, uvesti ih u život onda ti zameci se mogu, mogu upotrijebiti za istraživačke svrhe. Znači nema stvaranja, to smo zabranili člankom 33. da nema stvaranja zametaka samo za istraživačke svrhe a ovo je jedan način kako bi omogućili da hrvatska medicina, mi se kunemo u Irsku, kunemo se u irski model. Hrvatska sa svojom medicinom može biti vrlo dobar izvozni proizvod samo moramo omogućiti da u Hrvatskoj se rade stvari koje se rade i u svijetu. Zahvaljujem. Time smo iscrpili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Dosadašnja rasprava o ovom prijedlogu zakona ponukala me da sam sebi pa i svima nama postavim tri pitanja za početak. Ovaj zakon je nedorečen, a zakon star 30 godina je dobar za hrvatske prilike danas. Naprosto ne vjerujem da je postojeći zakon bolji pa u jednom jedinom i najmanjem dijelu od ovoga što se u ovom zakonu predlaže. Druga dilema, ako ovakav zakon novi Hrvatskoj ne treba znači li to da u Hrvatskoj nemamo problema s bolešću koja se zove neplodnost? Prema podacima iznijetim u raspravama dosad, ako sam dobro upamtio negdje oko 15 tisuća rođene djece na ovaj način dokaz je da očito Hrvatska problem ima. Ili odbijanje ovog prijedloga, ali i činjenica da 4 godine zakon koji je bio na dnevnom redu nije došao na drugo čitanje i nema ga još uvijek od strane Vlade može sugerirati da i neće biti novog prijedloga zakona odnosno da će se biomedicinska potpomognuta oplodnja u Hrvatskoj neće regulirati novim zakonom. Bilo je izrečeno i u kontekstu rasprave i u kontekstu primjene ove metode da je ovo igranje Boga. Ja vas moram podsjetiti da i transplantacija organa i donorstvo organa ne tako davno je bila kontroverzna tema i izazivala velike rasprave i da nadam se da danas više nitko neće ustvrditi da je i transplantacija organa s bilo kojeg moralnog ili etičkog načela upitna. Ima zloupotreba pa upravo u cilju ili zbog sprečavanja ili svođenja zloupotreba na minimum trebamo novi i moderan zakon iako po mišljenju većine u ovom tekstu nije sve kako treba puštanjem u drugo čitanje stvaraju se formalni preduvjeti da se do drugog čitanja ili za drugo čitanje zakon doradi. Neplodnost je bolest, a predlagatelj je dao podatak da oko 15% bračnih parova u Hrvatskoj ima problema s tom bolešću. Hrvatska znanost, zdravstvo ima znanje, sposobnost i uvjete da provode biomedicinsku potpomognutu oplodnju i očito je jedini ograničavajući element za njihov rad i daljnji razvoj zakonodavni okvir. Ja vas moram podsjetiti da u hrvatskim službama socijalnog zavoda postoji negdje oko 5 tisuća zahtjeva ili ponuda za posvojenje djece koji godinama čekaju ne bi li našli dijete koje bi mogli posvojiti. Podsjećam vas da broj novorođene djece u Hrvatskoj je negdje oko 40 tisuća a kada je prije dvije godine taj broj novorođene djece došao na 41 tisuću 500 to smo proglasili baby boom-om jer je bio ogromni rast od 1000 novorođene djece u jednoj godini. Što bi značilo za natalitet u Hrvatskoj ukoliko bi primjenom novih propisa, novih saznanja i dostignuća znanosti broj novorođene djece samo zbog ove metode povećali za tisuću? Podsjećam i ponavljam svega 40 tisuća djece u Hrvatskoj se rađa, a ovaj zakon daje nadu u mogućnost ili izlaz da broj novorođene djece se poveća barem za 1000. Sve mjere povećanja nataliteta koje je Vlada do sad u Saboru davala bili su stimuliranje rađanje trećeg, četvrtog i petog djeteta. Ali Hrvatska ima problem sa prvim djetetom. A ovaj zakon nudi rješenje za dio građana Republike Hrvatske koji želi to prvo dijete ali iz medicinskih razloga to ne može imati. Zakon po meni jasno i precizno regulira uvjete i postupke ove metode, zabranjuje biomedicinsku pomoć s doniranim istovremeno i jajnim i sjemenim stanicama što osobno pozdravljam i zabranjuje zamjensko majčinstvo što je bitno napomenuti jer upravo to je bila jedna od tema u javnosti unazad mjesec, dva koja je negirala samu pomisao da zakon novim zakonom u Hrvatskoj to reguliramo. Kažu neki da trebamo razgovarati, ali u Hrvatskoj već godinama vodimo te razgovore i sada kad se pojavio jedan suvisli prijedlog zakona idemo i protiv njega i veli da trebamo nastaviti razgovore. Ja mislim da je razgovora bilo jako puno i da je najbolji doprinos razgovoru prijedlog ovog zakona i dijelim jednu nevjericu i sumnju da ćemo za desetak dana dobiti Vladin prijedlog zakona za ovo područje. Ako pak će i taj Vladin prijedlog zakona biti veoma sličan ovome onda bih ja ipak državnog tajnika zamolio da u ime Vlade da mišljenje da i ovaj zakon ide u drugo čitanje kako bi predlagatelji iz SDP-a i Vladin tim došli pred nas sa cjelovitim i zajedničkim rješenjima, a formalno-pravno je to moguće samo ako ovaj zakon se pusti u drugo čitanje. S obzirom da je struka i znanost u Hrvatskoj upozorila Sabor da trebamo donijeti novi zakon ne samo zbog daljnjeg razvoja ove djelatnosti, nego i zbog sprječavanja mogućih zloupotreba, ali i zbog toga što Hrvatskoj doista je nužno potrebno pomoć građanima koji imaju problem s neplodnošću ja ću podržati ovaj prijedlog zakona u jednoj maloj nadi da će eto barem do kraja mandata ova Vlada doći onda i sa svojim prijedlogom. Jer očito što god se predloži a da nije vladin prijedlog nema nade da bude prihvaćen. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ništa ne može zaustaviti želju za majčinstvom i kada žena odluči roditi ništa je na tom putu neće spriječiti pa ni hrvatska Vlada. Ona će otići daleko. Neće joj biti to ni skupo, koliko god potrošila. Jednako tako i kad žena odluči da neće roditi, također nema tog zakona koji će je spriječiti u tome. I ono društvo, ona vlast koja to negira u biti distancira se od istine i zabada glavu u pijesak. Naime, mene uopće ne čudi da ovakav prijedlog zakona, jer to je svugdje, i u Europi i u svijetu izaziva dosta podozrenja, izaziva različita tumačenja filozofska, etička, bioetička. I to je sasvim normalno kada se radi o ovakvom prijedlogu zakona koji želi pomoći da se stvori novi život. I to nas ne zabrinjava ovdje u klubu SDP-a. Ali ovom prigodom želim reći da nas zabrinjava kako olako pristajemo i šutimo kako nestaju životi. Pa da se ubija, a ubija se uvijek iz mržnje, onda nismo tako glasni, onda nema etičkih povjerenstava, nego tek kad te smrti se približe blizu nas onda izazivaju reakciju države i društva. Zato ovdje mi apeliramo na kulturu života nasuprot kulture smrti. Zašto vlast uporno odbija ovakav prijedlog zakona. Ne po prvi put radi se o ženskom tijelu. Radi se ovdje po prvi put o raspolaganju da žena raspolaže dijelom svoga tijela, jajnom stanicom. Tu su također velika opet bioetička povjerenstva. A zašto je to tako? Zato što kroz čitavu povijest gotovo svaka vlast uvijek je shvaćala žensko tijelo kako bi demonstrirala svoju političku moć nad njime. Jer zašto kada se to isto omogućavalo muškarcima prije 30 godina i bez obzira na liberalnost tada se nije postavljalo ovakvo pitanje, kada se omogućavalo muškarcima da raspolažu dijelom svoga tijela. Tada se ni crkva nije javljala. Prije 30 godina je to bilo. Nismo tada bili baš napredniji nego danas. Ali sada kada ovaj zakon želi uvesti i raspolaganje, dakle jednostavno do stanične razine omogućiti ustavnu ravnopravnost koja je zagarantirana upravo na takav način muškarcu i ženi odjedanput to postaje upitno. Ali upitno je to upravo sa stajališta ustavnosti i ravnopravnosti muškarca i žene ukoliko ovakav prijedlog zakona ne bude usvojen. Bit će zanimljiva reakcija Ustavnog suda. Vidite, prije gotovo 25 godina u Zagrebačkoj klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj rođen je Robert Veriga prvo hrvatsko dijete iz epruvete. Tadašnji pročelnik Zavoda za humanu reprodukciju profesor doktor Velimir Šimunić koji je tada predvodio tim entuzijasta iz Petrove govori, citiram: “To je bila tada atrakcija posebno zato jer smo uspjeli pomoći paru koji nije mogao imati djece.“ Nije zanemariva ni činjenica da smo bili sedma zemlja na svijetu kojoj je to uspjelo, a četvrta u Europi. Izvantjelesnom oplodnjom u Hrvatskoj od te danas već daleke 1983. rođeno je nešto više od 6000 djece. Ostalim metodama koje su također metode potpomognute oplodnje rođeno je još oko 8000 djece. To je sigurno jedna značajna i vrijedna metoda, ali također i broj djece nije zanemariv, pogotovo kad se nad Hrvatskom nadvila bijela kuga, kad Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će se broj Hrvata za manje od 50 godina prepoloviti. Kad Svjetska zdravstvena organizacija upozorava upravo da je neplodnost bolest koju je svaka Vlada, svaka država dužna liječiti, odnosno omogućiti svojim građanima liječenje takve bolesti, odnosno neplodnosti. Eto tada smo mi bili u vrhu ne samo zahvaljujući sredstvima, nego prije svega izvanrednim stručnjacima. Ti stručnjaci ni danas nisu manje stručnjaci, ali im je gotovo onemogućen rad. Gotovo su zatvorene i banke sperme. Dakle, ono što se radilo u puno većem broju prije 20-tak godina, 30-tak godina danas je zamrlo. Pa čija je to onda odgovornost? I to su ozbiljne stvari na koje treba dati odgovor. Jednostavno danas u Hrvatskoj radi se puno manje, negdje oko 1500 do 1800 postupaka godišnje. Nema sredstava. Čak i neki liječnici koji su svjesni da HZZO takva sredstva čak i za stimulaciju ovulacije, dakle onaj najblaži oblik potpomognute oplodnje liječnici upravo svjesni da nema sredstava i da je to prebačeno upravo na primarnu zdravstvu zaštitu ističu prigovor savjesti da oni ne mogu izdati taj lijek, pa onda takve žene idu od nemila do nedraga dok im ne dosadi. Odu u Sloveniju, odu u Češku, Ukrajinu, Slovačku, mnoge tranzicijske zemlje i tako nastaju novi hrvatski građani za koje eto ministar Primorac ima vremena istraživati im porijeklo. Pa bi bilo interesantno za 30-tak godina vidjeti kad neki novi ministar koji se bude isto time bavio, imao želju da se u biti time bavi bude istraživao genetsko porijeklo Hrvata, pa će ustanoviti da je vrlo slično ukrajinskom ukoliko bude objektivan ili češkom, da gotovo imaju isti ili sličan genom. Što se događa zadnjih godina u području potpomognute oplodnje u Hrvatskoj? Ona se uništava sustavno i to bezakonjem, afera a i kriminalom. Ali zašto je tomu tako i tko je za to odgovoran. Pa vlast jer nema zakona. Sad smo ovdje čuli mnoge vrlo interesantne prigovore da ako se donese zakon da bi se on mogao i kršiti. To je vrlo jedan novi ovako način u suzbijanju ilegalnih radnji. Dakle, ukinimo zakon i onda manje će biti zlouporaba. To je ovako novi patent u pravnoj misli za unapređenje pravne države u Hrvata. Ili kome to odgovara? Koja je žena sigurna da odlazi na jedan benigni i bezazleni pregled a da joj netko neće ukrasti jajnu stanicu? Mi smo ovdje čuli od državnog tajnika kako ovaj naš prijedlog ne sadrži odnosno ukrao je i nestao je negdje Registar potpomognute oplodnje i zato ne trebamo imati zakon. Vrlo interesantno tumačenje. I šta je s tim zakonom? Ja sam čula na sredstvima javnog priopćavanja gospodina državnog tajnika koji stalno govori kako deset dana, tih deset dana je negdje stalo i stalno govori da će u roku od deset dana Vlada izaći sa prijedlogom. Četiri godine je prošlo od onog zadnjeg prijedloga koji je bio sjajan prijedlog. Evo, na ovakav način SDP želi ponovno aktualizirati to goruće pitanje iz nekoliko evo razloga. Prije svega, da se parovima a ima ih toliko 200 tisuća ljudi na ovaj ili onaj način treba ovakve zahvate. Sve veći broj mladih parova je neplodno, sve veći broj muškaraca je neplodno. 20 do 30% više nego prije četrdeset ili pedeset godina. Naravno da su uzroci različiti ali posljedice su tu. Prema tome, nemojmo biti slijepi pored zdravih očiju. Ovo je nešto što je Hrvatskoj zaista potrebno, što je potrebno njezinim građanima. Ove godine obilježavamo i 40-godišnjicu enciklike Humane Rite koja govori prije svega o odgovornom roditeljstvu. To nije samo čin strasti, to je prije svega čin ljubavi i odgovornosti ali ne mora biti nužno vezan za seksualni čin. I sve je to prirodno, ali nije prirodno nasilje, ne može biti prirodno silovanje, ne može biti prirodno ubijanje drugih ljudi. To je neprirodno i tome se trebamo suprotstaviti. Slavimo kulturu života na prema kulturi smrt. Osudimo smrt i slavimo život i …/Govornica se ne U ime Vlade državni tajnik uvaženi Golem. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Tijekom današnje rasprave o ovom prijedlogu stalno se pokušava prema Vladi Republike Hrvatske izreći kako Vlada Republike Hrvatske ne podržava ovaj prijedlog zato što je on SDP-ov prijedlog, zato što je taj prijedlog od nekog drugog. Ja se ovdje moram jasno i glasno očitovati ono što sam rekao u uvodnoj riječi. Vlada Republike Hrvatske nije u mogućnosti uopće podržati ovaj prijedlog zakona iz razloga koje su sada onda i konkretno elaborirati, što ovaj zakonski prijedlog i stojimo čvrsto iza toga ne uređuje područje medicinski potpomognute oplodnje na način kakvo ono bi trebalo biti uređeno. Ja ću krenuti redom za dokaz ovoga da ne bude to samo govor sa političke strane. Dakle, već u uvodu u prijedlogu zakona kaže da u ocjeni potrebnih sredstava za provođenje zakona neće biti potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu te se onda postavlja pitanje odakle će se osiguravati sredstva između ostalog za vođenje registara, za rad povjerenstava i za sve one druge aktivnosti koje prate provođenje ovog zakona kao i nadzor nad provedbom ovog zakona. Isto tako, kad smo naveli da u svom naslovu Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti i postupcima oplodnje s biomedicinskom pomoći tada smo rekli da je recimo članak 3. liječenje po ovom zakonu utvrđivanje uzroka neplodnosti. Oprostite, utvrđivanje uzroka nije liječenje nego dijagnostika po svim definicijama. Ovaj zakon donosi određenu zabunu da dijagnostika danas postaje liječenje. Ili, utvrđivanje smanjenja plodnosti i otklanjanje uzroka stručnim savjetovanjem, taj dio već može ići, lijekom ili kirurškim zahvatima. I to je jedino mjesto gdje se spominje liječenje neplodnosti. Da se recimo rade odredbe koje u ovom zakonu a koje bi se moglo sada analizirati, ja nemam dovoljno vremena. To smo kroz odbore Hrvatskoga sabora već analizirali ali praktički skoro na svaki članak zakon postoji primjedba iz kojeg razloga se zakonski prijedlog ovakav kakav je ne bi mogao prihvatiti čak niti u prvom čitanju pa da se ide na doradu prijedloga jer recimo evo članak 29. spolne stanice jednog darivatelja i jedne darivateljice mogu se upotrebljavati za medicinsku potpomognutu oplodnju dok ne dođe do rađanja djeteta za najviše dvije obitelji. Sad se postavlja pitanje što je nedorečenost. Nedorečenost je odnos između djece rođene na takav način. Mi smo riješili pitanje darivatelja, riješili smo pitanje njegove odgovornosti kao oca ili majke ali nismo riješili pitanje brata ili sestre u ovakvom jednom postupku i sva druga pitanja koja se ovdje otvaraju. Prema tome, ovo je dokaz, znači ovo nekoliko primjera a ukoliko se smatra da je potrebno da se dokaže i hrvatskoj javnosti i Hrvatskom saboru da Vlada Republike Hrvatske nije protiv ovog prijedloga zato tko je autor prijedloga već zato što je prijedlog toliko neuređen da je pametnije izaći sa prijedlogom kakav je Vlada i najavila, kako je ministar početkom godine i najavio da će upravo krajem godine izaći sa takvim prijedlogom. I ono što sam ja ovdje rekao, nisam rekao da će pred Hrvatski sabor izaći za deset dana nego da će se u javnu raspravu prijedlog izaći unutar deset dana i zato Vlada Republike Hrvatske ne može podržati ovakav zakonski prijedlog. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Državni tajnik je počeo diskusiju koju čuli smo na svim odborima pa smo čuli i sada. Ja sam se nadao da će biti nešto inventivnije od svega toga. U članku 3. jasno definiramo da je liječenje neplodnosti, da je neplodnost bolest i da ju treba liječiti a liječenje, pod terminom liječenje podrazumijeva i dijagnostiku jer je dijagnostika isto tako jedan od dijelova liječenja. A što se tiče članka 29. koji govori o tome da se iz darovanog sjemena i darovne jajne stanice može može se upotrijebiti za rođenje djeteta za najviše dvije obitelji. Taj članak uopće nije sporan jer je ostatak reguliran reguliran sa registrom jer registar i postoji za to da se u registru definira kome su dane jajne stanice, koje dijete je rođeno iz koje obitelji. Zato postoji jedinstveni registar kojega u ovom trenutku u Hrvatskoj nema postoji mogućnost u Hrvatskoj kao što je velika sada prijepor u recimo zapadnim zemljama kao što je recimo Njemačka ili Amerika gdje ti registri nisu vođeni pa je moguće da se u životu brat i sestra zaljube zaljube i sklope bračnu zajednicu. Ovim zakonom se to onemogućava jer postoji registar. Znači registar je onaj koji i rješava pitanje kome je dana jajna stanica i u kojim obiteljima je rođeno dijete. Prema tome ne stoji, ne stoji primjedba državnog tajnika. Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ovo je prijedlog SDP-a ali kome treba ovaj zakon? SDP-u? Ne. Ovaj zakon treba neplodnim parovima. Treba im pomoći da dođu do željenog djeteta. Pitanje je može li se njima pomoći? Može. Medicina poznaje metode. Te metode se primjenjuju u svijetu, u Europi, u nama susjednim zemljama. I sad je samo pitanje da li mi u svojoj vlastitoj zemlji želimo pomoći tim neplodnim parovima ili ne želimo? To je osnovno pitanje. Hoće li neplodni parovi ostvariti svoj cilj da dođu do željenog djeteta? Pa hoće. Ne mogu li to napraviti u Hrvatskoj oni će to napraviti drugdje. U Sloveniji, u Austriji, Češkoj. Hoće li im to biti kompliciranije ili jednostavnije nego u Hrvatskoj? Pa bit će im kompliciranije. Moraju putovati, moraju se izlagati troškovima. Moraju na koncu tamo platiti taj zahvat. Ovim zakonom se predlaže da to mogu u svojoj zemlji napraviti besplatno. Oni će dakle, trenutno moraju otići iz da tako kažem jedne zaostalije sredine u neku napredniju sredinu da riješe svoj problem. E pa ovaj zakon hoće tu zaostalu sredinu učiniti naprednijom. Hoće izaći u susret sve većem broju parova koji nažalost ne mogu ostvariti potomstvo bez medicinske pomoći. Taj zakon to dakle treba omogućiti. A sad što čujemo od predstavnika Vlade i što piše u mišljenju Vlade da to Vlada ne želi. Ona odbija ovakav zakon. Zašto to, kako možemo doći sad do zaključka da to Vlada ne želi unatoč najavama državnog tajnika? Pa možemo doći do tog zaključka zato što je ova Vlada već 5 godina djeluje u kontinuitetu. Ja se čudim da državni tajnik nije napao Račanovu Vladu zbog toga što nema ovaj zakon jer je to stalna mantra. Ali 5 godina je bilo dovoljno vremena da se ovo područje Na koncu kad je ovaj zakon poslan u proceduru a to je bilo u lipnju pa to je trebao biti poticaj Vladi da izađe da ovog momenta sa svojim prijedlogom zakona. Ministar se očito time ne bavi. On se sad trenutno bavi više time kako penzionerima uzeti novce za zdravstveno osiguranje nego što se bavi time kako pomoći građanima i neplodnim parovima. Medicinski potpomognuta oplodnja nije nešto nepoznato u Hrvatskoj. Ona se na ovaj ili na onaj način primjenjuje već 25 godina. tisuća djece do danas je rođeno medicinski potpomognutom oplodnjom. ne primjenjuju se možda sve metode koje medicina poznaje i koja su zakonodavstva drugih zemalja uvela kao standarde. Kod nas se to ne primjenjuje. Državni tajnik kaže: Ulazimo u područje bez granica. Pa gledajte jedan zakon se i donosi upravo zato da se postave granice. Ako je to sada područje bez granica onda je potreban zakon da bi postavio te granice. Mi možemo govoriti o tome da li su te granice preširoko ili preusko postavljene u ovom prijedlogu zakona ali ne možemo reći jer je to posve nelogično područje je neuređeno pa nam onda za to ne treba zakon što je neuređeno. Gospođa Petir je ovdje govorila o manipulacijama. Pa manipulacije su i moguće ako nemate zakona. Ako donesete zakon neće biti manipulacija ili će one biti sankcionirane. Znači umjesto da spriječimo manipulacije, da uvedemo red u ovo područje i da pomognemo neplodnim parovima mi postupamo upravo suprotno. Ne donosimo zakon, dopuštamo manipulacije i ne pomažemo neplodnim parovima. Ovaj zakon je pisan uz suradnju struke. Kaže državni tajnik: «Vlada će pripremiti bolji i pametniji zakon.» Opet će ga morati raditi uz suradnju struke. Kojih stručnjaka? Pa tih istih. Pa nemamo ih dva milijuna u Hrvatskoj. Morat će konzultirati iste ljude koje je konzultirao i SDP. Što će ti isti ljudi reći? Pa ono što su rekli i SDP-u kad je pripremao zakon. Što drugo? Pa neće nešto petnaesto pričati Vladi? Kaže državni tajnik: «Nije razlog odbijanja ovoga zakona što ga predlaže SDP.» Ne vjerujem državni tajniče. Prihvatite ovo u prvom čitanju, izađite sa svojim prijedlogom zakona. I tako kažete da to kanite u najskorije vrijeme pa ćemo obadva zakonska teksta raspraviti ovdje, usporediti ih, izabrati najbolje iz jednog i iz drugoga i dobit ćemo sasvim sigurno kvalitetan zakon. Tako bi postupio onaj tko u dobroj vjeri pristupa ovom problemu i kom je stalo do interesa građana, do interesa neplodnih parova a ne do toga da odbija opozicijske prijedloge i onda kad su dobri. Raspravljati sada o ovom zakonskom prijedlogu u detaljima nema nikakvoga smisla zato što su se klubovi izjasnili pa vidimo onda Klub HDZ-a i koalicijskih partnera ne želi propustiti ovaj zakonski prijedlog u drugo čitanje pa je besmisleno onda raspravljati o svim detaljima toga zakona, Mi ovdje dakako ne vodimo isključivo stručnu raspravu, nego vodimo prije svega političku raspravu i u toj političkoj raspravi postoje dvojbe. Prvo, da li uopće dopustiti medicinski potpomognutu oplodnju. Iz stanovišta kluba HSS-a vidimo da je to dvojbeno. Predstavnica kluba HSS-a jako puno primjedbi ima uopće generalno na medicinski potpomognutu oplodnju. Tome nalazi i mnoge zamjerke. Između ostalog i tu da ta djeca mogu pobolijevati. Koga djeca prirodno začeta ne mogu pobolijevati. Pa naravno da mogu i ona. Pa zar ćemo zbog toga nekome onemogućiti da ili mu ne pomoći da dobije dijete? Dakle o ovoj temi se može govoriti politički rano srednjovjekovni, može se govoriti na moderan način, može se govoriti u interesu ili protiv interesa neplodnih parova. S obzirom na ovakav stav HSS-a kao koalicijskog partera ja osobno sumnjam da će Vlada izaći sa prijedlogom zakona, jer ne znam kako će riješiti to unutar vlastite koalicije ako je klub HSS-a ovako radikalno protiv medicinsko potpomognute oplodnje. Govoriti politički znači rješavati i neke moguće dvojbe, etičke prirode koje se mogu javiti uz ovaj zakon. To je na primjer pitanje zamjenske majke, surogat majke što je ovaj zakon riješio. I on što je netko rekao nije ni preliberalan. Mnoge zemlje u svijetu su liberalnije od toga, omogućuju surogat majke. Ovdje je jasno rečeno i to u skladu sa našim Obiteljskim zakonom. Majka djeteta je ona koja ga je rodila. To su veliki prijepori koji se ovdje mogu javiti etičke prirode. Ali ako su oni riješeni, ako smo o njima sada ovdje raspravili, ako smo zauzeli stavove, onda ja ne vidim ali baš nikakav razlog osim politikanski da se ovaj prijedlog zakona ne pusti u drugo čitanje i da ga ne raspravimo zajedno. To bi istovremeno bila obaveza Vlade da do drugog čitanja ovoga zakona pošalje svoj prijedlog zakona i onda bismo konačno u Hrvatskoj imali uređeno područje, zakonom uređeno područje koje sada to nije a trebalo bi biti. Prema tome, ja pozivam Vladu da preispita ovo svoje stajalište u odnosu na predloženi zakon. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče i ja se doista ispričavam javnosti i svim vama ovdje da čovjek uvijek mora nanovo i nanovo i to postane mučno ispravljati netočne navode, međutim ovaj se naprosto mora ispraviti. Kolega Stazić je kazao kako se ministar evo ne bavi ovim važnim pitanjem, nego sad se bavi time kako uzeti penzionerima, umirovljenicima novac. tome, to je jedna doista ja ne bih rekao niti netočna, ona je zapravo zločesta jedna tvrdnja koja ne određeni način derogira i ovo izlaganje o kojem ste vi govorili i zapravo ga na određeni način doista stavlja u u poziciju nevažne materije. Dakle, ako o jednoj stvari vrlo ozbiljno i koju ministar sada provodi, a to je reforma zdravstvenog sustava kako bi osigurao upravo zdravstvenu skrb onima kojima je najveća potreba, a to su umirovljenici, jer oni najviše i trebaju ne znam zdravstvene pretrage itd. Dakle, ako to čini i ako vi to time prozovete, onda kako ćemo vam vjerovati da se iskreno zalažete za ovaj zakon, dakle i za ovu materiju koja je doista važna i o kojoj treba ozbiljno razgovarati. **Jarnjak, Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Frane Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa isti navod doista je nevjerojatno da na ovakav način kolega Stazić netočno tvrdi da se ministar ne bavi ovim problemom, nego da se bavi kako će uzeti novac umirovljenicima. To naprosto ne da nije točno i ne samo zločesto, nego potpuno je zlonamjerno i očito pokušaj da se skrene pozornost na neke druge stvari. ovaj ministar se bavi kako postaviti sustav, zdravstveni sustav na noge za razliku od vas kolega Staziću. Mi nećemo ukidati domove zdravlja kao što ste to vi radili. Mi to nećemo raditi. Sjetite se što ste napravili u vašem mandatu SDP-a. Domove zdravlja ste ukinuli. Da, vi se smijete. Vama je to sad smiješno. Očigledno da ne znate što vam se događalo u Hrvatskoj, nego ste samo pratili ono što se događa oko vas u SDP-u. Da ste dobro pazili onda biste znali da ste ukinuli 22 doma zdravlja u cijeloj Hrvatskoj i vi se danas na tu činjenicu smijete. Ma doista, ja mislim da dovoljno govori vaše ponašanje o vama samima i onome što ste radili. **Jarnjak, Uvaženi zastupnik Nenad Stazić, povreda Poslovnika. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Po članku 209. gospodine potpredsjedniče, ja bih molio vas da primijenite isti kriterij kod svih zastupnika kad je u pitanju ispravak netočnog navoda. A to da je SDP ukinuo domove zdravlja spada u glupost i u non sens. Danas je bilo takvih izraza i prije, a bu i sigurno i dobacivanja i smijeha iz klupe jedni drugima. Držimo se svi reda, pa ne bu bilo onda potrebe povrede Poslovnika. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, povrijeđen je članak 209. i 214. jer reći za nešto što se dogodilo, a dogodilo se kolega Staziću. Vi očito ne živite u Hrvatskoj, da ste ukinuli domove zdravlja,

da na takvoj raspravi zaoštravamo tu raspravu na takav način, pa idemo onda dalje na ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolega Stazić je naravno po svom dobrom običaju izrekao nekoliko netočnih navoda. Jedan od njih je da se Klub zastupnika HSS-a protivi donošenju zakona koji bi regulirao ovo područje. To je neistina. Mi se protivimo zakonu kakav je predložio Klub zastupnika SDP-a, a ako se nađe razumno i etički prihvatljivo rješenje naravno da ćemo ga mi prihvatiti, jer smatramo da je ovaj zakon koji je sada na snazi zastario i ima puno pravnih praznina. SDP-ovog zakona o kojem danas raspravljamo ne nudi rješenja čak niti za ono što su stavili u sam naziv zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Primjer dobrog ispravka netočnog navoda. A sad imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Ja sam već čekao da se javi. Izvolite uvaženi zastupniče. **Lučin, Šime (SDP)** Pa složio bih se sa kolegom Stazićem da zapravo ovaj zakon nije otvorio toliko stručno, pa ako hoćete čak i za mene ni političko pitanje odnosno raspravu. Meni se čini da se mi ovim zakonom kolega Staziću nalazimo u ideološkom okviru. I sad imate jednu situaciju. Hrvatska ima problem sa pronatalitetnom politikom odnosno populacijskom politikom. S jedne strane dakle imate to da svi se zalažemo da u Hrvatskoj što više mladih ljudi odnosno djece rađa a istovremeno neće da prihvatimo jedan prijedlog zakona koji bi uz niz drugih mjera trebao doprinijeti toj pronatalitetnoj politici. I zapravo, jednostavno vrtimo se u krugu. mislim da u ovoj situaciji uopće nije bitno šta ministar i s čime se ministar bavi nego zapravo šta misle čime se bavi masa ljudi koji ne mogu nažalost prirodnim da ga tako nazovem putem odnosno bez medicinske pomoći imati djecu, i o njima bi trebalo voditi računa. I ne dijelim vaše uvjerenje da ćemo mi odnosno da mi od Vlade nećemo dobiti prijedlog zakona obzirom na stav HSS-a. Mi ćemo vjerojatno taj prijedlog zakona dobiti samo pitanje je kad. Možda ne znam u nekom mandatu za dvadesetak godina ako ova Vlada bude tu. Međutim, zašto to mislim. Iz jednostavnog razloga jer je aktualna Vlada u niz situacija odnosno u niz dijelova sporazuma, koalicijskog sporazuma zapravo već na određeni način išla mimo stava i želja HSS-a, pa ukoliko bude u ovom dijelu to slučaj Vlada će to isto napraviti bez obzira što HSS misli.

Ja ne bih rekao da su to ideološke razlike. To su prije svega razlike u naprednim ili u nazadnim stavovima prema ovoj problematici. Nije to toliko stvar ideologije koliko je stvar odnosa prema razvoju. Kažete osim toga s čime se nikako ne mogu složiti kolega Lučin da nije važno čime se ministar bavi. Pa važno je čime se ministar bavi. Kako ne bi bilo važno. Pa sudbina svih građana ovisi o tome čime se ministar bavi. Ako kažemo da se ministar bavi time da uzima novac umirovljenicima onda to misli i njegov koalicijski partner. Zbog toga prijeti da će raskinuti koaliciju bez obzira što kolega Matušić se trudi da to opovrgne. To je naprosto činjenica. Ministar se bavi time kako uzeti novce umirovljenicima pa se sad svi mogu buniti protiv takve izjave ali ona je naprosto istinita, ona je naprosto točna. To i To i predstavnici Hrvatske stranke umirovljenika misle pa valjda zato i prijete raspadom koalicije. **Jarnjak, Ivan instituta replike unutar kluba i nedržanja teme o kojoj ovdje raspravljamo. Idemo dalje. Uvaženi zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo, pred nama se nalazi zaista jedan prijedlog zakona koji po mojem mišljenju je vrlo bitan. Ovdje i u raspravi klubova a i pojedinačno ja mislim da su se iskristalizirale tri bitne stvari. Prvo da imamo zakon koji je star 30 godina i da ga treba mijenjati. Drugi je da ipak klub SDP-a zaista si je dao truda da predloži jedan prijedlog zakona a isto tako imamo mišljenje državnog tajnika koji kaže da Vlada radi …/Govornik se ne razumije./… A ono što nije manje bitno sva sreća da i Vladin prijedlog zakona rade stručnjaci i ljudi od struke a da ne radi Lučin ili ne dao Bog Stazić. Prema tome, ja mislim da zakon koji će izići bit će izuzetno dobar. A sada bih rekao da prirodni prirast stanovništva već duži niz godina bilježi negativne trendove uprkos svim pronatalitetnim mjerama i Vlade Republike Hrvatske i mnogih jedinica lokalne i regionalne samouprave. E sada da vidimo koji su najčešći razlozi pada nataliteta u gotovo svim razvijenim zemljama svijeta, to nije samo slučaj u Republici Hrvatskoj. Sve manji broj mladih ljudi odlučuje se na brak i obiteljsku zajednicu. Pa vidimo da institucija obitelji sve više se minorizira. Djeca više nisu bogatstvo, djeca su teret, komercijalno društvo, materijalizam vodi nas tamo da već sada preračunavamo koliko će nas dijete koštati u budućnosti. Također u Hrvatskoj jedna pojava o kojoj danas ovdje nismo govorili naravno jer zakon nije o tome ali veliki broj neženja muškaraca u ruralnim dijelovima koji se vjerojatno i neće oženiti, kojima nećemo pomoći ni na ovaj način, je vrlo bitno i ono što je bitan čimbenik i za ovaj današnji prijedlog zakona neplodni brakovi, neplodne izvanbračne zajednice. I tako čuli smo danas iz rasprave gotovo 15% ili brakova ili izvanbračnih zajednica su neplodne. Naime, a isto tako je poznato da s godinama starenja proporcionalno opada …/Govornik se ne razumije./… sposobnost žene. Tako žene u dobi od 27 godina imaju mogućnost oplodnje od gotovo 30% kod zdravih žena, njihova mogućnost oplodnje je 30% a dok u 37. godini života ta mogućnost iznosi samo 8%, znači kod žena koje nisu sterilne, Sve veći broj žena se odlučuje na prvu trudnoću tek u kasnijim tridesetim godinama a od tuda i veći broj neplodnih brakova i izvanbračnih zajednica. Sada koji su najčešći uzroci neplodnosti kod žena, to je ono o čemu ovdje danas nismo govorili. To je preventivni programi za mlade djevojke, za mlade žene. Najčešći uzrok neplodnosti je infekcija clamidijama koja u većini slučajeva prođe asimptomatski a za posljedice ima salpingitis i zatvaranje …/Govornik se ne razumije./… koji dovode do steriliteta koji se može liječiti što danas isto nismo govorili o tome na mnogo načina ako je to moguće. No međutim, kada iscrpimo i sve mogućnosti liječenja neplodnosti ostaje nam zaista medicinski potpomognuta oplodnja. I danas je ovdje vrlo često rečeno i ja ću ponoviti da i ta medicinski potpomognuta oplodnja može biti zloupotrebljavana a svi smo bili svjedoci krađe jajnih stanica i to se dešavalo i u vrijeme prošle vlasti i ove, i to ima sudski epilog gdje pa gotovo najeminentniji profesor iz tog područja je optužen za krađu jajnih stanica i vodi se krivični postupak. I moram reći da se ja apsolutno zalažem za donošenje jednog sveobuhvatnog zakona o ovoj problematici pa i ovaj prijedlog zakona koji zaista ima i dobrih stvari u njemu napisanih ali ima mnogo i etičkih i stručnih nedostataka i moralnih dvojbi. Sada ću kao liječnik i humanist ovdje u svojoj raspravi se ograničiti samo na etičke dileme koje se nalaze u ovom prijedlogu zakona, a nadam se da će prijedlog Vlade Republike Hrvatske otkloniti i te sve dileme. Pa tako recimo u članku 5. koji govori o korisnicima prava na postupak medicinski potpomognute oplodnje u stavku 2. kaže da pravo mogu konzumirati bračni i izvanbračni partneri koji nemaju problema s neplodnosti u slučaju sprečavanja nastanka ili prijenosa naslijeđenih bolesti vezanih uz Apsolutno se slažem s tim ali tu moramo voditi računa i determinirati koje su to bolesti da ne bi moglo doći do zloupotrebe. Zaista evo i onaj tko je autor ovog članka mora o tome voditi računa i točno navesti koje su to bolesti? Zloupotreba ili familijarno nasljednih bolesti ima jako puno pa nadam se da intencija nije bila da ćemo stvarati samo super zdravu djecu. u 3. ili članak 6. koji kaže: «Žena mora biti u prirodnoj dobi koja je pogodna za rađanje djece». I tu danas je i predlagatelj rekao da je to otprilike negdje do 43 godine i to je bitno da u zakonu zakonu determiniramo jer vidimo i trudnoća može biti i u 60-toj i u 65-toj godini i u 70-toj ako se pojavljuje više puta to više nije medicinska iznimka nego postaje i pravilo. Prema tome tu zaista o tome moramo voditi računa. U 3. poglavlju koje govori o darivanju spolnih stanica stavak, članak 11. stavak 2. kaže da darovatelji jajnih stanica i darovatelj sjemenih stanica mogu dati stanice samo jednoj zdravstvenoj ustanovi. Mislim da to nije dobra formulacija, da moramo voditi jedinstveni državni registar na nivou države koji mora biti apsolutno točan i mora biti pod nadzorom. To i ono što je predložio profesor Hebrang da mora biti državna agencija koja će voditi o tome računa. Spomenuo bih i odredbe članka koje govore o ulozi Nacionalnog povjerenstva za medicinski potpomognutu oplodnju pa vidimo da u članku 21. 21. Nacionalno povjerenstvo po ovome zadire u ovlasti ne samo Ministarstva zdravstva nego i u djelokrug rada Hrvatske liječničke komore što je nedopustivo pa tako stavak 6. kaže da Nacionalno povjerenstvo vrši stručni i etički nadzor nad ustanovama koje provode medicinski potpomognutu oplodnju što mislim da nije dobro. To ne može biti u nadležnosti povjerenstva. To mora biti u nadležnosti stručnih tijela Hrvatske liječničke komore. Stavak 7. govori da povjerenstvo predlaže Ministarstvu stručna pravila rada što ne može biti njegova nadležnost. Stručna pravila rada, zna se tko predlaže, stručna društva. se ne razumije./ … jajnih stanica i ranim zamecima možda najviše dvojbi. Etičku dilemu izaziva da jajne stanice i zameci mogu se koristiti u znanstveno-istraživački rad. O tome smo ovdje čuli i mislim da ta formulacija ili taj dio prijedloga zakona i zakona Vlade mora zaista biti decidirano i dobro uređen da ne bi bilo nikakvih dilema. I sada pohranjivanje, u 8. poglavlju pohranjivanje jajnih i sjemenih stanica i zametaka pa članak 35. govori o petogodišnjem čuvanju sa mogućnošću produženja na još 5 godina. Znači da li ćemo omogućiti budućim roditeljima koji toliko žele dijete da imaju zametak i 5 godina čekaju kada će taj zametak iz njega se razviti dijete? Da li će možda i birati godišnje doba i datum kada to žele imati pa će im produžiti još 5 godina a i na kraju što mislim da je doista nedopustivo da se kaže: «Zametak koji neće biti iskorišten pustit će se da umre.» Umiranje znamo što je. Umirati može samo ljudsko biće. Odumirati mogu stanice i ono što je gospodin Mrsić rekao, kaže: «Pa svakog trenutka u tijelu čovjeka» što se apsolutno slažem «izumire na tisuće stanica». Da, ali iz njih ne može nastati dijete. Ovo je zametak koji je oplođena jajna stanica. To je zametak. ja kao čovjek vjernik vjerujem da je to ljudsko biće od začeća. To je moje uvjerenje, molim. Prema tome tu moramo biti vrlo oprezni da barem formulacija ne bude: «Pustit ćemo ga da umre.» I na kraju znanstveno istraživački rad. "Dopušteno je bilo sa jajnim ili sjemenim stanicama kao i sa ranim zamecima isključivo za namjenu čuvanja i poboljšanja ljudskog života.» Poboljšanje ljudskog života je vrlo, vrlo široki pojam i mislim da ovakva formulacija ostavlja mogućnost maksimalne manipulacije. Zaista maksimalne manipulacije i mislim da tu ako idemo, to neka struka kaže, neka etička povjerenstva kažu da li ta odredba može ići? Ali onda se ograničimo i recimo što to je? Ne «za poboljšanje ljudskog života». To zaista mislim da formulacija ne može biti u prijedlogu zakona koja bi donijela rješavanje mnogih problema. I na kraju iz svega navedenog ja moram reći da slažem se da ovakav zakon je apsolutno neophodan u Republici Hrvatskoj prvenstveno zbog brakova koji imaju poteškoća, neplodnih brakova, izvanbračnih zajednica ali isto tako zbog napretka medicinske struke i naših liječnika i stručnjaka koji rade u tom području, zakon mora biti sveobuhvatan. Sve ovo što u ovom prijedlogu zakona ima nedostataka a posebno etička, moralna načela da tu mora biti široki konsenzus svih zainteresiranih za ovu problematiku. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prvo je uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega meni je jako drago da ste vi u svojoj diskusiji spomenuli klamidijske infekcije kao jedan od uzroka neplodnosti. Ja sam nekoliko puta ponovit ću i ovaj puta u Hrvatskom saboru inzistirala o tome da se donese odluka o zdravstvenom odgoju kako bi na neki način prevenirali zapravo i epidemijske podatke koje u Hrvatskoj imamo. Danas po nekakvim procjenama obzirom da ne postoji «screening» na klamidiju oko 30-tak posto brucošica je zaraženo klamidijom. A mi dan danas ne postoji zdravstveni odgoj niti bilo kakva edukacija u tom smislu. Drugo, u svojoj diskusiji govorili ste o liječenju neplodnosti, o neplodnosti govorili ste samo o ženama. Ja vas želim upozoriti da su muškarci čak i u većem broju nego žene, imaju problema s plodnošću. Njih u svojoj diskusiji spominjali niste. I treće, poštujući vaše etičke dileme kao i etičke dileme svakog drugog građanina i građanke Republike Hrvatske želim samo reći da ovaj zakon ni na koga, nikoga ni na šta ne obvezuje. Ovaj zakon onima koji to žele, koji se žele dakle odlučiti na postupke medicinski potpomognute oplodnje i naprosto omogućava da to učine. Oni koji zbog svojih osobnih svjetonazorskih, vjerskih, etičkih kako god hoćete razmišljanja i promišljanja tako nešto smatraju neprihvatljivim ili tako nešto se ne žele upustiti naravno zakon ni na što ne obvezuje. Mislim da je to potrebno reći kad govorimo o ovom zakonu. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Nedjeljko Strikić. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih rekao uvaženoj kolegici. Zaista, slažemo se da preventivni programi u javnom zdravstvu Republike Hrvatske od gotovo 90-tih godina jesu sporadični ali zadnjih godina Ministarstvo provodi zaista velike javno-zdravstvene akcije a u što se tiče klamidije nije ministarstvo provodilo ali Županijski ured i Zavod za javno zdravstvo županije, ja znam u mojoj Karlovačkoj županiji o tome zaista vodimo računa postoji odgoj i u školama, postoji odgoj i u mojoj bolnici, postoje preventivni pregledi ali što je problem kod klamidija? Mislim, to, evo da ne zadiremo u struku da većina ih prolazi asimptomatski, da nemaju simptome. Prema tome teško je liječiti. Ali se slažem da trebaju preventivni programi. Što se tiče neplodnosti muškaraca apsolutno se slažemo i po statistikama je veća nego kod žena, nisu samo žene krive. Ja sam govorio o ukupnom broju 15% brakova koji su ili izvanbračnih zajednica neplodne. I etičke dileme upravo zato što svaki čovjek kod nas ima svoju etičku dilemu i moralnu bitno da struka u suradnji sa najboljim stručnjacima donese rješenja koja će biti najmanje podložna zloupotrebama. A vidimo u povijesti i u svijetu ne samo kod nas uz ovaj lošiji zakon da je bilo zloupotreba. Prema tome, izbjegnimo to u novom zakonu. Hvala lijepa. Replika uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. vi ste sad izrekli jednu rečenicu. Nisu samo žene krive. Meni je jako žao što u stvari vi kao liječnik uopće kad je u pitanju neplodnost se uopće idete koristiti ovakvom jednom riječju, tražiti krivicu kod jednog bračnog partnera tko je kriv više ili manje. Ali očito i to je dio nekakvih ostataka naših zabluda. Ja se želim vama u replici obratiti upravo u onom dijelu u kojem je i kolegica Lugarić kada govorimo o neplodnosti. U najmanju ruku nije fer, a od vas kao liječnika smatram da nije u redu da kad govorite o neplodnosti da govorite isključivo o ženskoj, odnosno uzrocima neplodnosti kod žena. Prije negdje oko 80-tih godina prošlog stoljeća, negdje oko uzrokom neplodnosti bračnog para je u nekakvih 20% slučajeva je bila muška neplodnost. Danas, a pretpostavljam da vi to znate. Uostalom to ste sad i u odgovoru na repliku izrekli. Gotovo pa je veća muška neplodnost kod jednog bračnog para uzrok tome što taj bračni par ili vanbračni partneri ne mogu imati djece. Negdje oko 40% uzroka leži na muškarcima. Ali ja inače ne volim kad govorimo o ovoj problematici da uopće idemo sad vagati je li veća ženska neplodnost ili muška. Trebalo bi prvenstveno raditi sve što je moguće na istraživanjima recimo zbog čega je došlo do ovakvog drastičnog povećanja, na primjer neplodnosti kod muškaraca i naročito na onom dijelu treba raditi na preventivnim programima koje u našem društvu, u našim školama apsolutno nema. Mi nemamo posebnog zdravstvenog odgoja. O tome da imamo sat ili dva tijekom jedne školske godine kroz nekakve nastavu biologije nešto općenito vezano o ovoj problematici smatram, a vjerujem da ćete se složiti sa mnom apsolutno nedovoljnim. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, uvažena zastupnice ako ste to tako shvatili da su žene krive ja se ispričavam, jer sam ja, da sam pisao tekst onda bih stavio navodnike jer sam se nasmijao kolegici Lugarić kad sam rekao nisu žene krive u smislu kad, ali kad pričaju o neplodnim brakovima onda uvijek u narodu kaže tko je kriv muškarac ili žena. Naravno da nije nitko kriv, da je neplodnost bolest, da je bolest koju treba liječiti. A očito mi je drago da je i moja rasprava potaknula jedan drugi problem, a to je javno zdravstveni problem prevencije neplodnosti, zašto se danas češće javlja. I tu ste rekli i vi i što se slaže sa statističkim znanstvenim podacima da muškarci jesu u povećanom broju sa 40%. Ali kod žena se javlja upravo iz razloga koji sam ja naveo u raspravi da žene sve kasnije ulaze ne samo u bračnu zajednicu, nego idu na to da imaju djecu. Poslije 30-te godine žene i muškarci, ja sam rekao bračna zajednica, poslije 30-te godine, nekada prije, prije 25 godina to su vam podaci iz Hrvatske prvo dijete se rađalo u prosijeku na 23 i pol godine u Hrvatskoj. Danas je taj prosjek bliže 30 godina. To je problem. I zato je veći broj danas neplodnih žena jer prvi put pokušavaju imati dijete u tridesetoj godini. A rekao sam i podatak zašto fertilna moć žene opada sa godinama. To su znanstveni podaci. To ne treba uopće da tumačim, nije mjesto da o tome raspravljamo. Zahvaljujem. I replika, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani kolega, moram kazati da mi je jako drago što vi kao liječnik i humanist ocjenjujete potrebu za donošenjem jednog ovakvog zakona. Ja vjerujem da to stvarno vjerujete, a da to ne vjerujete zato što vjeruje to Vlada. Međutim, vi ste izrazili sa nekoliko stvari, šest, sedam stvari neslaganje iz ovog zakona, u ovom našem prijedlogu zakona. Evo, ja vas molim da vi kao humanist dignete ruku za ovaj zakon, da napišete tih 6 amandmana. Ja vam garantiram da ću sve napravit da ti amandmani prođu, obzirom da je ovo prvo čitanje. Čak možda evo vi dignite za njega ruku mi ćemo stenogram skinuti i sami ćemo uvrstiti u taj zakon, tako da nema nikakvih problema. Jer znate, za razliku od vas ja isto sebe držim humanistom. Doduše nisam liječnik, nego politolog i moram vam kazat da nema te stranke i nema te stranačke stege koja će mene natjerati ako ocjenjujem da je neki zakon u interesu Hrvatskog naroda, Hrvatske države, da za njega neću dignut ruku. Na kraju krajeva, ja vam to mogu i argumentirati za koliko sam recimo vaših prijedloga zakona vaše Vlade digao ruku u u ovih 10, 11 mjeseci. A recite mi vi jeste li za koji? Ako niste, evo sad vam je prilika da kao humanist dignete ruku za jedan prijedlog za koji ste sami kazali da je neophodan. **Jarnjak, Da vidimo koliko je uspjelo nagovaranje. Uvaženi zastupnik Strikić, odgovor na repliku. Izvolite. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Da me neka ženska tako nagovarala možda bih popustio. No, malo šale. Ali mislim da doista ja i držim i to je moj stav da u ovom prijedlogu zakona ima ima dobrih stvari koje će vjerojatno i u prijedlogu Vlade biti akceptirani i vama će onda na primjer biti izuzetna prilika da ako prepoznate dio i ovog što vi predlažete u vladinom zakonu da dignete ruke za vladin zakon. Zahvaljujem. I idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Željela bih samo sa nekoliko rečenica priključiti se ovoj raspravi. Drago mi je što u stvari iz kluba većinske stranke ipak čujem i riječi o potrebi da donesemo ovakav jedan zakon i slažem se sa svima onima koji kažu da, čini mi se negdje da bi možda samo trebalo se usuglasiti oko nekoliko amandmana da tako kažem, pa da ovaj zakon doživi i drugo čitanje, odnosno da eventualno čak bude prihvaćen. državni tajnik je danas rekao ako se ne varam da za nekakvih 10-tak dana bi trebalo, ja se nadam da sam dobro razumjela izaći sa prijedlogom, dakle Ja se nadam da je točno obzirom da smo pred nepunih mjesec dana na sjednicama odbora na kojima smo bili dobivali, bar sam ja na svom Odboru za ravnopravnost spolova dobila odgovor od predstavnice ministarstva da će onako kao što piše u mišljenju Vlade Vlada izraditi odnosno da će pristupiti formiranju radne grupe pa da će onda ići u izradu zakona i kad je postavljeno pitanje kada se očekuje da bi taj zakon mogao ugledati svjetlo dana ispalo je da praktički sa časom ulaska u Europsku uniju onda bismo se mi ovom problematikom ozbiljnije pozabavili, tako da sad ne znam kako je to i do kakvih promjena došlo. Osim toga, u mišljenju Vlade piše da je pokrenuta javna rasprava o nacrtu prijedloga zakona. Ja ustvari ne znam o nacrtu kojeg prijedloga zakona. Ono što danas jeste to da je živa javna rasprava o prijedlogu ovog zakona, dakle o prijedlogu zakona koji dolazi iz kluba SDP-a. No, na jednom portalu koji se između ostalog jedna udruga koja se između ostalog bavi i problematikom neplodnosti piše ovako: Humanitarne organizacije neće požuriti kako bi vam pružile pomoć ne ako imate problema s plodnošću, vjerojatno se osjećate posve sami u vašoj borbi Vaša reakcija možda će biti zašto baš ja, svi ostali imaju djecu. To nije pravedno.". Ovo sam citirala dakle sa jednog portala i to je uvod u jednu širu raspravu o problematici neplodnosti ali i o tome sa čime se sve susreću parovi kada se ustvari suoče sa time da nakon uzastopnih pokušaja ne mogu imati ono što možda i najviše žele a to je djecu. Već je više puta danas ovdje rečeno da je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije ukupno 10% parova neplodno, dakle u nekakvim svjetskim razmjerima a slijedećih 10% ima umanjenu plodnost. Podaci za Republiku Hrvatsku govore da se taj postotak kreće negdje između 15 i 20% što bi značilo svaki šesti par, što bi brojkom značilo otprilike 50 tisuća parova u Hrvatskoj suočeno je sa problemom neplodnosti a nažalost taj postotak je u stalnom porastu. I upravo zbog ovih brojki kada je Hrvatska u pitanju problem neplodnosti ne smijemo više promatrati kao osobni problem koji izaziva jedino zabrinutost parova koji se s tim problemom susreću, eventualno liječnika kojima se obraćaju već je to javno zdravstveni problem odnosno problem društva u cjelini jer utječe na natalitet koji je u našoj zemlji ionako ugrožen. Pa ja ću ustvari biti zadovoljna ako je baš ovaj prijedlog zakona ponovno ispočetka pokrenuo raspravu o ovoj problematici u Hrvatskoj i možda bi ustvari svi zajedno trebali umjesto da što bi se rekli lijemo suze nad parovima koji ne mogu imati djece učinimo svi nešto zajednički da tim parovima koji ne mogu zbog neplodnosti imati djecu djecu da im svi skupa pomognemo oni koji žele da omogućimo da kroz postupak biomedicinske oplodnje da dođu do svog podmlatka. Umjesto da samo deklarativno često puta spominjemo sve naše silne strategije i politike koje se odnose na našu djecu, populacijsku politiku i slično u isto vrijeme si ustvari kao društvo dopuštamo luksuz ja bih rekla da se već više godina odričemo mogućnosti rođenja rođenja tisuća djece. Negdje mi se čini da je problematika medicinski potpomognute oplodnje ustvari u ovoj državi onima kojima bi trebala biti važna, dakle onima koji predlažu zakone, koji predlažu propise očito nije važna. Važna je nažalost parovima koji se susreću sa ovim za njih životno važnim često i presudnim problemom. U Hrvatskoj i tu se svi slažemo govorimo o debeloj bih ja rekla zastarjelosti zakonske regulative, govorimo o tome da ne omogućavamo suvremene postupku biomedicinske oplodnje koji su potpomognuti ustvari napretkom medicinske znanosti. Slijedom toga ne postoje nikakve ni sankcije za eventualne prekršitelje ili one koji bi zloupotrebljavali da tako kažem nečiju muku i jad. Nemamo središnjeg registra itd. Ili da možda govorimo svi zajedno o uređenosti naših bolničkih prostora koji se bave ovom problematikom ili inače općenito na primjer o ginekološkim odjelima u našim bolnicama. A današnja medicina a pred time izgleda da ipak previše godina zatvaraju se oči je dovoljno napredovala da ljudima koji boluju od neplodnosti pomognu da ostvare svoju snažnu želju za vlastitim djetetom i to pomoću medicinski potpomognute oplodnje. Zakoni koji se donose, koje ovaj Hrvatski sabor bi trebao donositi donose se da bi regulirali društvene odnose i situacije, da bi spriječili nepravilnosti i manipulacije te da prije svega kao zakoni štite ljudska prava. U ovom slučaju da štite temeljno ljudsko pravo temeljno ljudsko pravo a to je reproduktivno pravo. Podsjetit ću još jednom na razloga koji su naveli SDP da ide sa prijedlogom ovog zakona. Da se omoguće primjene novih oblika medicinske pomoći, da se urede granice dozvoljenog kao i zaštita prava i interesa osoba koje sudjeluju u tim postupcima, da se spriječe zlouporabe u vezi s primjenom različitih postupaka oplodnje s biomedicinskom pomoći te da se uključimo konačno ili ponovno ja bih rekla u red europskih država koje su pravno uredile medicinska dostignuća na ovom području. Parovi koji se susreću sa problematikom neplodnosti najmanje ih je briga tko je trenutno na vlasti, je li HDZ, SDP, HSS ili ne znam koja četvrta, peta ili deseta stranka. Ti parovi kao građani Republike Hrvatske a koji žele koristiti ove metode očekuju da im kao država pomognemo, da donesemo zakon koji će biti primjenjiv i koji će biti takav da im omogući pristup najsuvremenijim medicinskim dostignućima. Mi jednostavno nemamo pravo da svojim međusobnim neslaganjima ili odbijanjem da o ovome raspravljamo mi nemamo prava da uskraćujemo svaku i bilo koju mogućnost parovima koji to žele da idu uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje i da ostvare svoje želje, svoje pravo da imaju dijete. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Govorimo o jednoj temi, dakle evo gotovo cijelo jutro koja je bioetički relevantna, društveno i politički aktualna i kao takva sigurno zahtijeva jedan širok polivalentan bioetički pristup. U protivnom ako nema tog, ako to izostane onda će ostati zapravo veliko pitanje odnosno pitanje prijepora i dalje u javnosti o ovome vrlo, vrlo važnome pitanju dakle neplodnosti i liječenjima neplodnosti. Mi smo ovdje jutros čuli različita mišljenja međutim i na ta različita mišljenja čuli smo različite ocjene odnosno reakcije na takva mišljenja. bilo je i onih koji su apsolutno odudarali od ovoga o čemu sam govorio i utoliko se priklanjam gospodinu potpredsjedniku koji je jasno kazao da je ovo Hrvatski sabor i da ovdje se raspravlja o svim zakonima, o svim pitanjima posve slobodno i u skladu sa svim uvjerenjima uključivo i ovim o kojima je i govorio moj kolega Strikić. Vrlo važno je napomenuti da kada je ova materija u pitanju da Europska unija zapravo od nas zahtijeva reguliranje ove materije ali ni u kojem slučaju ne propisuje nam nikakva pravila kako ćemo regulirati ovu materiju, a na nama je da je reguliramo kvalitetno, učinkovito i u najboljem, u najboljem redu kad je u pitanju potreba onih zbog kojih se ova materija regulira. Podupirem stajalište kolege Strikića prvenstveno kao liječnik dakle koji je govorio ovdje o jednom velikom epidemiološkom problemu dakle o tome je govorila i kolegica prije mene. Dakle sa stajališta epidemiološkog neplodnost je veliki problem u Hrvatskoj i nije samo uzrokovan ne znam jednim od uzroka koji su ovdje spominjani nego može biti i apsolutno širi. Jedan od njih je između ostaloga, nitko nije to mislim spomenuo ovdje, to je malignitet. Dakle ljudi mogu doživjeti određenu malignu bolest i onda zbog liječenja se zapravo dovesti u situaciju da kasnije ne mogu imati djecu i dakako da je i to jedan od razloga o kojima treba apsolutno misliti i na određeni način razmišljati u pravcu rješavanja tog problema. Svakako priklanjam se kolegi Strikiću koji je govorio ovdje o svemu onom što znači prevenciju znači sprečavanje neplodnosti kao takve. Jer ponavljam epidemiološki gledano ako je točno da do 15% brakova u Republici Hrvatskoj ima probleme sa neplodnošću onda u svakom slučaju treba razmisliti kako pristupiti tom problemu i sa stajališta prevencije? Dakle jednako, apsolutno jednako i tu sam sa kolegicom Sobol i sa svima drugima koji su o tom govorili sam suglasan, jednako prevenirati neplodnost i kod muškarca i kod žene jer zapravo ta jedna zajednička uzajamna neplodnost i donosi i dovodi do toga da brakovi nemaju djecu i zapravo zbog toga čini mnoge od njih nesretnim i zapravo teže svemu ovome čemu teže da bi postigli, da bi imali svoje dijete. Druga stvar je i to nitko ne može također osporiti, nisam ja toliko baš star, ali niti mlad međutim kad sam ja studirao i kad sam slušao ginekologiju onda su nam predavali, nemojte me loviti baš za jednu godinu, ali mislim da se tretiralo ženu koja je došla roditi sa 20, u to vrijeme sa 28 godina starom prvorotkom. Dakle to je bilo prije evo nekih koliko već godina međutim, međutim priznajem da se ta granica pomakla na više ali u svakom slučaju dakako da ulazak u brak u kasnijim godinama dovodi i do tog do čega dovodi i da je to na svoj način također stvar odgovornosti i na svakome ponaosob i mnogi od ljudi koji nemaju nažalost djecu nekada upravo zbog toga što zapravo kasno ulaze u brak dolaze u tu problematiku. Prema tome dakle zdravstveni odgoj i sve ovo što je govorila i kolegica Lugarić kad je u pitanju prevencija i tako dalje apsolutno dolazi u obzir kako bi se zapravo reguliralo to pitanje. Ovaj prijedlog je poticaj na razmišljanje i u svakom slučaju moja potpora u tom segmentu tom prijedlogu. Dakle u razmišljanju o raspravi, o djelovanju. Međutim upravo iz razloga iz kojih je ovdje, koji su ovdje navedeni i od državnog tajnika i od drugih ovdje kolega uključivo i našeg predsjednika kluba profesora Andriju Hebranga dakako da ne mogu glasovati za ovaj zakon. Dakle on na određeni način ne razlučuje što je to liječenje neplodnosti, što je to zapravo medicinski potpomognuta oplodnja? Kako su regulirane one baze podataka o kojima je bilo govora i tako dalje? Osobito mi smeta, osobito mi smeta i to je za mene apsolutno neprihvatljivo i pozivam se ovdje kao i kolega Strikić na moje apsolutno uvjerenje i uvjerenje mnogih drugih u ovom Saboru vjerujem, dakle osobito mi je neprihvatljiv recimo članak 35. u kojem stoji u zadnjem stavku doslovno sljedeći tekst: «Protekom rokova iz stavka 1. i 2. ovog članka sjemene stanice i neoplođene jajne stanice treba uništiti a rani zametak pustiti da umre.» tu se nimalo ne slažem, uopće se ne slažem sa kolegom Mrsićem kad on govori: «Pustimo ovu materiju struci.» Što to znači: «Pustimo ovu materiju struci»? Kojoj struci? O kojoj struci govori? Govorimo li samo o medicinskoj struci ili trebamo uključiti i druge struke kojih se ovo itekako tiče? I te druge struke itekako imaju što reći. kad smo već na struci medicinskoj ili biološkoj ako hoćete, vi ste ovdje ja bih rekao dosta nekorektno se osvrnuli na izlaganje kolegice Petir i kazali ste, ne znam ni ja, to što ste kazali i osvrnuli ste se i na pitanje života, umiranja stanica i tako dalje. Međutim i tu ste bili u krivu. Poštovani kolega Mrsiću i tu ste bili u krivu. Stanice mogu umrijeti. Stanice umiru, to je istina ali ne može ništa umrijeti što nije živo. I to se morate složiti sa mnom. Prema tome dakle vi kažete stanica. Ameba je jednostanični organizam. Je li živa? A dakako a je živa. Dakle živi organizam. Prema tome dakle ne možete ulaziti u taj, u taj momenat dakle oplođene jajne stanice i govoriti o njoj kao o nečemu da to nije život. To je apsolutno neprihvatljivo i što se mene tiče apsolutno mi je strano. Konačno, ponavljam to ništa ne može umrijeti što nije živo. Dalje, ako želimo doista regulirati ovu materiju, a želimo dakle, ovdje smo svi iskazali tu želju, dakle neovisno o tome neovisno o tome kako tko gledao na ovu materiju u smislu što mu je prihvatljivo što nije u ovom zakonu. Dakle, ja nisam kazao da ne treba regulirati ovu materiju ako bi se, ako se ne slažem sa nekim odredbama. Ako se ne slažem sa nekim odredbama u ovom prijedlogu zakona to je moje pravo. Prema tome, na nama je postići što je više moguće konsenzus o ovome pitanju, a nikako ne podijeliti se, a osobito ne dopustiti da u javnost bude podijeljena na način da su tobože na jednoj strani struka, a na drugoj su nekakvi ne znam tko i kakvi vjerojatno nekakvi nazadnjaci koji su protiv struke. Prema tome, dakle to je apsolutno neprihvatljivo i treba učiniti sve da se to ne dogodi. Jer neke rasprave ovdje od mojih kolega iz iz oporbe su bile upravo takve, da oni koji su ukazivali na problem, koji su ukazivali na ono što im se ne sviđa istodobno su otprilike s jednom blagom naznakom prokazani kao između ostaloga e ovako ne napredni. kolega Stazić je čak jasno kazao. Ne ovo je sukob ne ideologijski. Ovo je sukob naprednih i nenaprednih. Za mene je naprednost sve ono što je kvalitetno urađeno, što treba, što je dobro. Prema tome, dobro je i kvalitetno je postaviti ovu materiju i ovo pitanje i o njoj raspravljati, ali je napredno i kvalitetno je riješiti. A nikako nije napredno, zapravo nazadno je postaviti ovo pitanje i ne riješiti ga kako treba. I to je jedina zapravo zamjerka ove strane i nas zastupnika koji smo govorili kako jesmo. Konačno, moja apsolutna potpora gospodine državni tajniče vašoj najavi uređivanja ovoga pitanja, ovog donošenja ovog zakona koji će sustavno, kvalitetno, dakle i sa svih aspekata razmotriti ovo pitanje u koje će biti uključeni svi, apsolutno svi koji imaju što reći bez obzira koji su to stručnjaci dolazili oni iz bolnica, dolazili oni sa fakulteta, dolazili iz crkve, dolaze li iz ne znam odakle. Prema tome, oni moraju biti uključeni i mora svatko kazati što misli o ovome. I na koncu zaključujem time, neovisno o tome kako ćemo sutradan urediti ovu materiju, ja se nadam kvalitetno. Međutim, ostaje uvijek da kako god da je uredili, da neki brakovi, da neke obitelji neće moći imati djecu. I onda čovjeku pada na pamet i zaključujem gospodine potpredsjedniče, dakle jedna divna ljudska aktivnost a to su posvojenja i udomiteljstvo. Kad se o ovome govori treba imati na umu i to i dati potporu svemu tome i tim postupcima i tim ljudima koji se na to odlučuju, jer je to jedna velika odluka, vrlo važna odluka i moja apsolutna potpora njima. Hvala lijepo. **Jarnjak, Prvo je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega da treba otvoriti jednu široku bioetičku raspravu o ovom problemu što se mogu složiti. Kažete također da neki zagovaraju ovdje da je ovo stav oko ovog pitanja naprednog i nazadnog. O tome vi govorite i polemizirate. I ja bih se složila s vama da ovdje nije stav između naprednog i nazadnog, jer i oni koji tobože zastupaju vrlo nazadno vrlo su napredni kad se njih tiče tog problema, samo o tome ne govore. Pa se koriste svim mogućim medicinskim dostignućima, ali o tome također ne govore. Prema tome, nije stvar to između naprednog i nazadnog govora i ponašanja. Ovdje je stvar o licemjerju. A znate zašto? Zato što prije svega liječnici i vi to dobro znate dužni su prije svega upotrijebiti sva medicinska sredstva kako bi se spasio jedan život, kako bi se produljio neki život. Iako, mnogi će reći koji nema nekad izgleda da samostalno više živi u dubokoj starosti, o transplantaciji na vlastito u budućnosti kad vidimo kako će to moći samo bogati sebi priuštiti, pa i transplantaciju nekih vitalnih dijelova i sve to uopće medicinski i bioetički nije upitno vjerojatno ni vama. I zaista je to tomu tako. To nije upitno produljiti nekom život, pa čak i onda kada je kvaliteta života gotovo nikakva svedena na vegetaciju, ali dužnost je liječnika da pripomogne produljiti i takav život. Pa i onda isto tako ergo kolega to vi znate dužnost je liječnika da pripomogne u stvaranju novog života kad to roditelji sa ljubavlju žele. Govorili ste i o odgovornosti. Nitko nije govorio o odgovornosti muškarca koji napusti takvu jednu ženu koja je trudna. O tome malo ima bioetičkih konzilija i simpozija. O tome se ne raspravlja. To je licemjerno. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Ja bih inače molio da se držite vremena koje je propisano da ne moramo upozoravati. To je vrlo neugodno i nepotrebno. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U biti ne znam što ste sad nazvali licemjernim kolegice ili ste nazvali licemjernim i moje ovo govorenje. Dakle niste, ako niste onda doista nemam što kazati na to. Dakle, vi ste polemizirali sa posve drugim pitanjima o kojima ovdje nije bilo govora. A s druge strane, kad ste govorili o napredno, nazadno kazali ste da ste protiv toga. Ja nisam niti govorio iz pozicije naprednih i nazadnih, nego sam govorio zapravo o tome kako je o tom bilo govora. A o tom je govorio vaš kolega Stazić. Prema tome, tu repliku ste mogli njemu posložiti, a ne meni. Hvala Replika uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Bagarić, izgleda da na temu prevencije i zdravstvenog odgoja konačno dolazimo na ista stajališta, pa vas ja onda molim da obzirom da nikakvi drugačiji apeli nisu upalili niti nas iz oporbe niti bilo koga iz nevladinih udruga niti zainteresirane javnosti da na neki način uložite i svoj osoban trud da svog stranačkog kolegu ministra Primorca uvjerite da je zaista u hrvatske škole potrebno uvesti zdravstveni odgoj temeljen na znanstvenim osnovama i lišen bilo kakvog moralizacijskog zastrašivanja. Hvala. Nisam shvatio, je odgovor, nije odgovor. Je, onda uvaženi zastupnik Ivan Bagarić odgovor na repliku. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče jer ste mi dali priliku replicirati. Dakle, kolegica Marija Lugarić i ja na određeni način o ovom razgovaramo još iz prošlog saziva. Dakle, ima puno toga u čem se slažemo kad je u pitanju ova materija. Dakle, slažemo se u onom što što je bit, dakle da treba doista raditi prevenciju i moja potpora apsolutno svakom činjenju na prevenciji kada je u pitanju. Međutim, ima jedan segment u kojem se mi ne slažemo i ja nisam licemjeran i ne želim biti, jer ne mislim da sam ja ne znam izuzet od tog grijeha ili bilo tko drugi. Ali dakle, mi se ne slažemo i to je temeljno pitanje o vrsti tog odgoja, tog o kojem vi govorite da je znanstveno dokazano. Razumijete, ne postoji odgoj koji se može znanstveno dokazati, jer odgoj ne priznaje, samo malo, ne priznaje tu vrst pristupa o kojem vi govorite. Dakle, odgoj je stvar između ostaloga i svjetonazora i vjerovanja i uvjerenja itd. Kad bih vam ja rekao da bi bio najbolji zdravstveni odgoj mladim curama i mladim momcima, odnosno mladićima i djevojkama da izbjegavaju da izbjegavaju brojne partnere, da je to najučinkovitiji oblik borbe protiv ovih spolno prenosivih bolesti i svih posljedica vi se ne bi s time složili. Međutim, i to je znanstveno dokazano. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Replika uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem. Kolega Bagariću, drago mi je da ustvari se slažemo. I sami ste nekoliko puta se pozvali na moju raspravu prije vas. Međutim, vi u jednom dijelu svoje rasprave s pravom naravno i ja to podržavam pozivate na konsenzus svih vezano oko ove problematike. Kolega Bagarić, vi i ja smo sjedili u prošlom sazivu. Šta se to promijenilo u odnosu na 2004. ili početak 2005. godine kada je zakon koji je stigao iz Vlade u ovu zgradu bio rezultat konsenzusa. Javnost je tada bila u velikoj većini za donošenje upravo tada predloženog Zakona o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji. Što se to u međuvremenu promijenilo? Kako da vam ja sada vjerujem da ćete vi u roku od deset dana, kaže vaš državni tajnik, doći odjednom do tog konsenzusa i uputiti u ovaj Hrvatski sabor nacrt jednog prijedloga zakona oko kojega će svi biti složni. Kolega Bagarić, znate šta se u međuvremenu desilo? Desilo se 140 knjižica tiskanih i dijeljenih za vrijeme blagoslova kuća koje su se zvale "Dijete dar ili stvar, istine i zablude o umjetnoj oplodnji". To se desilo i to je bilo presudno 2004. godine da ste tada poklekli kao vlast i povukli taj prijedlog zakona. Šta se u međuvremenu promijenilo? Kod onih koji su tiskali 140 tisuća tih knjižica apsolutno se ništa nije promijenilo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Poštovana kolegice, znam da tako niste mislili, međutim nije dobro kazati da je državni tajnik naš. Dakle, naš, samo naš, dakle vaš. Zapravo, vi ste kazali vaš. Dragi državni tajniče, vi ste sviju nas naš. Prema tome, dobro ste došli ovdje u Sabor. Izvrsno ste govorili ovdje, ja vam čestitam. A kad govorite o tome što se promijenilo, što se ne promijenilo itd. Između ostaloga, ajmo biti do kraja pošteni. Dakle, ja sam govorio kad sam govorio o ovoj materiji govorio sam da bi bilo dobro da dopustimo svima da kažu što misle, da se čuje glas sviju i da se ne dogodi da dio medija i dio političke javnosti koja ovu materiju zlouporablja na način na koji to čini da postavi stvar. Na jednoj strani su oni koji razumiju i koji su napredni, a na drugoj strani su oni koji su nazadni, koji su tamo neki zadrti katolici ili ne znam što. Prema tome, dakle i one koje ste spomenuli da su nosili te brošure, blagoslivljali kuće. Pa razumio sam na koga se to odnosi. Prema tome, nemojmo tako. Ako doista želimo urediti ovu materiju onda ajmo čuti glas sviju. Ne ajmo ga čuti nego ga moramo čuti. Pa mi smo narod za Boga dragoga koji baštini to što baštini i koji je izrastao na toj tradiciji na kojoj je a to je kršćanska. Prema tome, ne možemo ignorirati taj glas. S druge strane, ja nisam niti čuo ovdje od državnog tajnika da je on rekao da će to donijeti za deset dana. On je kazao da Vlada radi na tom materijalu i da će ga donijeti ovdje. Pa neka to bude od deset, neka bude na koncu konaca ako nije toliko godina regulirana ta materija neka se regulira kroz deset mjeseci ali nek se kvalitetno regulira i neka se u tome postigne visoka razina konsenzusa. I to je valjda naš cilj. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad Postoji problem. Neplodni parovi imaju problem, ne mogu imati djecu. Postoji li medicinsko rješenje za taj problem? Postoji. Kako se ono zove? Medicinski potpomognuta oplodnja. Je li to medicinsko rješenje ušlo u standardni postupak drugih europskih naprednih zemalja? Jest. Pa kako sad nazvati nekoga tko odbija taj postupak primijeniti u vlastitoj zemlji? Pa kako ga drugačije nazvati nego nazadnjakom jer on ima tisuću i jedan razlog i izmislit će ih još 2 tisuće da odbije rješavanje toga problema na način moderan, na način stručan, na način medicinski opravdan, na način koji se u suvremenom svijetu primjenjuje. gledajte, kolega Dorić vam je rekao. Kad je izumljen automobil onda su se pojavljivali napisi da ako bude se vozio čovjek 100 kilometara na sat da će mu pući srce. To su bili napisi u tadašnjim novinama, ignorantski, glupi jer nisu ništa o tome znali, jer su se bojali napretka, bojali su se onoga što donosi stvarnost i što donosi znanost. O tom strahu, o tom nazadnjačkom strahu ja govorim. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Imamo odgovor na repliku uvaženi Ivan Bagarić. Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Dakle, prvo i vi biste se trebali zalagati ovdje u ovom Saboru za doista pluralizam ne samo društva nego i mišljenja i uvjerenja na svakoj razini. Prema tome, dakle ovdje treba biti dopušteno svakome kazati sve što misli i što ne vrijeđa nekoga drugog. Dakle, ovdje nije bilo nikakvih uvreda, nije bilo ničega i nije bilo razloga da se pozivamo na to nazadnjaštvo, naprednost itd. S druge strane, ne odbijamo mi to rješavati pitanje, mi ne odbijamo to. Dakle, državni tajnik je kazao da radi se na tome, mi smo kazali, naš je primjer da naše određene prijedloge. Ja sam sam kazao da se zahvaljujem na raspravi, na poticanju pitanja ovoga koje treba sustavno regulirati. Prema tome, a zaključit ću sa onim vašim kad ste se pozvali na gospodina Dorića i kad ste govorili o tome kako su tada ljudi vjerovali. Pa ja i sada vjerujem da je štetno se voziti osobito ovoliko koliko se ja vozim između ostaloga i tim brzinama. Prema tome, nepostojanje dokaza nije nikakav dokaz nepostojanja Prema tome, time vi niste ništa isključili a dakako da mnoge stvari koje ovog časa ne znamo i nisu nam blize, nisu nam prihvatljive da mogu proizvesti štetne učinke o kojima ne znamo. Hvala.

otprilike na istom tragu zamolio kolegu Bagariću. Obzirom da je u nekoliko navrata govorio o potrebi donošenja ovog zakona ili ovakvog zakona, da je spominjao konsenzus, evo ja opet izražavam spremnost ispred SDP-a da ovo bude prilika da sjednemo i da riješimo sve dileme. Koliko sam slušao vas liječnike ima vas dosta tu koji o tome govorite jako stručno i pametno mislim da tu velikih dilema i nema. Koliko sam također vidio čini mi se da postoje nekakve etičke odnosno moralne dileme. Ajmo sjesti oko toga i to razriješiti i naći nekakvu mjeru ne vidim zašto bi trebali čekati kako ste rekli 10 dana ili 10 mjeseci? Zašto to ne napravimo danas? Jer kao što su neke kolege ne radi se ni o meni ni o vama ni nama tu. Radi se negdje o 15% obitelji dakle bračnih parova u Hrvatskoj. Ajmo pomoći tim ljudima. Omogućiti im da ispune svoj san odnosno da dobiju djecu. Zašto čekati 10 mjeseci? Zašto čekati godinu, dvije dana? Ako to možemo napraviti ovaj mjesec. Evo gospodine Bagariću još jednom apeliram na vas, na vašu etiku i moral ajmo to riješiti sada. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Pa vama puno hvala na pozivu, ali začuđuje vaša pristupa ovako složenom problemu. Dakle doista začuđuje. Dakle vi kažete ajmo mi ovdje, mi cijelo jutro govorimo o problemima s kojima se ne slažemo ovdje dakle koji i ne radi se o jednom nego se radi o puno toga. I vi sad kažete ajmo mi sjesti 10 minuta i ajmo mi to razriješiti. A doista ne mislite Rekli ste ajmo sad sjesti pa razriješiti. Koliko vam treba vremena? Prema tome nemojte me uvjeravati da toliko mislite loše o ovom vašem prijedlogu zakona pa da tako mu pristupate. Dakle to je jedan vrlo neozbiljan pristup i ja bih rekao, neću uopće kazati što mislim o tome kad ste se pozivali onda na moje, ne znam ni ja poštenje, kako se kaže etičnost i tako dalje. To je naprosto, to, upravo takva rasprava ne vodi proizvodnji tog materijala o kojem vi govorite. Pa evo ovdje je državni tajnik. Ja vas sad pitam ili će lakše Šime Lučin donijeti ovaj zakon o kojem govorimo ili će donijeti lakše ministar? Prema tome on vas poziva na konsenzus i na razgovor. Dakle priključite se evo. Nije uopće Zahvaljujem. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Šime Lučin. ja vas ne razumijem. Ja sam sasvim iskreno upravo na vašem tragu, nemojmo zaoštravati, ajmo razgovarati … … /Upadica: Uvaženi zastupniče u čemu je povreda Poslovnika?/

Nije. U ime, uvaženi zastupniče malo smo se zaigrali pa bi zaista repliku na repliku i, ne ide to. Zato postoji Poslovnik i moramo ga se držati. E sad imamo u ime predlagatelja uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Kolega Strikić a i kolega Bagarić svi smo doktori. Kad govorimo o smrti onda smrt je filozofski, a kad govorimo o smrti stanice onda je to biološki pojam i nemojmo brkati ta dva dijela jer onda bi ako govorimo o tome o čemu ste govorili onda bi i pobačaj bio krivično djelo. Koliko ja znam pobačaj nije sankcioniran kao krivično djelo ubojstva. Po vašim riječima bi pobačaj bio krivično djelo ubojstva i mnogi bi onda bili sankcionirani u, zakonski. Prema tome kad govorimo o zametku, zametak je skup stanica iz kojega može a ne mora nastati život. Prema tome kad govorimo o umiranju govorimo o umiranju stanice, govorimo o umiranju gena, govorimo o umiranju stanice kao stanice a ne o filozofskom pojmu smrti. I žao mi je što niste slušali svog predsjednika kluba koji je konstruktivno govorio o prijedlogu nego smo išli u onaj dio drugi od prevencije neplodnosti što se treba riješiti drugim zakonom, to nije predmet ovog zakona. Počeli smo govoriti kolega Bagarić o zakonu jednog kojeg nadam se da ćete isto morati donijeti a to je Zakon o zaštiti zdravlja žene u kojem se neke stvari trebaju definirati. kolega Bagarić kad govorimo o tome da treba koncenzus kako ga riješiti i na koji način riješiti naravski da ne može se riješiti na jedan način kako vi mislite nego treba riješiti na način da se dogovorimo ali očito kao i što je pitanje reforme koje se pokušava riješiti ovih dana dogovora očito nema nego ima jednoumlja. Zahvaljujem. I sada u ime Vlade državni tajnik uvaženi Ante Zvonimir Golem. Izvolite. /Upadica: Oprostite, prekasno, zahvaljujem./ Vlade Republike Hrvatske moram ovdje reagirati na nekoliko stvari. Iz današnje dakle rasprave koja se vodila u Saboru postaje potpuno jasno da je potreban zakon ali ne kako je rečeno ovakav zakon nego zakon koji će regulirati područje reproduktivnih stanica, koji će regulirati područje medicinski potpomognute oplodnje. Kada smo rekli da to nije ovaj prijedlog i da ga se ne podržava iz tog razloga pa potvrdit ćemo još jedanputa. Što se promijenilo od 2004. do 2006.? Donesene su dvije europske direktive. Što se promijenilo od 2004. do 2006.? Doneseni su i prilozi direktivama. Prema tome ovaj zakonski prijedlog uopće nije usuglašen sa direktivama i uopće ne uzima u obzir postojanje europskih direktiva koje se europske države uvele i po kojima ti moderni zakoni europske države na koje se želi ovaj prijedlog referirati počivaju. Ono to nije. U kojem dijelu nije? Mogao bih sad razlagati, kao što sam rekao ne radi se ovdje o jednom ili dva članka zakona koja bi se uredila amandmanom. Ovdje se radi praktički o prigovoru na svaki članak zakona i izmjenu svakog članka zakona. Ponovit ću još jedanputa iako u transkriptu sigurno će postojati ja nisam rekao da će za 10 dana biti u Hrvatskom saboru. Ja sam rekao da će za 10 dana unutar, unutar 10 dana da će biti javna rasprava o jednom zakonskom prijedlogu koji je uzeo u obzir i one prijedloge koji su bili 2004. godine koje se vidi i ovdje koje su radili isti stručnjaci prema mojim saznanjima kako je rečeno, koji su radili to i u ovom prijedlogu i kao što se vidi pošto postoje od istih stručnjaka različita rješenja očigledno da nije i dovoljan broj stručnjaka konzultiran kada može biti rješenje jedno ili drugo, a koji prijedlog isto tako mora biti usklađen i sa odredbama Europske unije o recimo, o kriteriju odabira davatelja spolnih stanica i laboratorijskih testova koji ih treba podvrći a koji su navedeni u članku 3. i članku 4. dakle direktive iz 2006. godine. Prema tome, Vlada Republike Hrvatske ne može podržati ovakav prijedlog i osjećamo se prozvanim kad nam se kaže da mi stalno želimo se povlačiti na prošla vremena. 1978. godine je zakon. 30 godina je tu. U tih 30 godina dakle područje je potpuno neregulirano. Bilo je razno raznih dakle vladavina u ovih 30 godina i sada postaviti pitanje da je to rješenje koje se sada nudi, a koje je po svim ovim kriterijima nije, da je to jedino i da smo mi odbili prihvatiti jedno takvo rješenje zbog toga što nećemo pomoći ljudima kojima je to potrebno je jako teška optužba jer mi kažemo da, zakon treba donijeti, naš prijedlog će biti. On će biti onakav kakav treba biti moderan i u korist takvim ljudima, a ovaj prijedlog i slažemo se da to treba zakonom regulirati. Ali ovaj prijedlog ponovno ponavljam ne možemo podržati i to ne iz razloga kako je naveo predstavnik predlagatelja u nedavnim obraćanju novinara iz doba 2003. godine pa kad je rekao da su znali da treba donijeti, ali da su se bojali pada Vlade. To je prije dva dana izašlo u tisku od predlagatelja. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Uvažena zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Puno smo raspravljali o ovom zakonu i ovom zakonu o kojem o nekim drugima možemo raspravljati na više načina. Možemo razgovarati medicinski. Tako su raspravljali neki kolege liječnici. Možemo razgovarati sa različitih aspekata etike i međutim, čini mi se da smo u cijeloj toj raspravi zanemarili osobe na koje se ovaj zakon odnosi, parove koji ne mogu imati djecu. Ja se pitam svi oni koji vrlo olako izgovaraju rečenice da će doći jednoga dana, a taj dan u pravilu nikako da dođe kada ćemo dobiti eto noviji, moderniji, primjereniji zakon, za to svo vrijeme nama stotine i stotine parova u Hrvatskoj prolazi muke koje vrlo teško može zamisliti bilo tko tko u nekakvoj svojoj blizini ili obitelji nije imao takve slučajeve. Ja sam silom životnih prilika ili neprilika imala prigode upoznati kroz što sve prolaze parovi koji idu na umjetnu oplodnju i dozvolite mi da kao prilog argumentaciji u ovoj diskusiji uz molbu da dok mi razgovaramo o tome jer bolje rješenje a ili rješenje b stotine ljudi doslovce pate pročitam jedno svjedočanstvo jedne moje poznanice koja već godinama anonimno naime objavljuje sve ono kroz što ona i njezin suprug prolaze kroz postupke medicinski potpomognute oplodnje. Kaže ona: “Jeste li znali da prosječni hrvatski par sa statističkom prosječnom hrvatskom plaćom treba raditi nešto više od jednog mjeseca ukoliko su oboje zaposleni kako bi zaradio za troškove jednog jedinog postupka izvantjelesne oplodnje ukoliko mu je ta metoda indicirana zbog neplodnosti. Zaradit će za njega i samo za njega ukoliko tijekom tog mjeseca neće ništa jesti, neće plaćati režije niti imati ikakve druge troškove života, tj. ukoliko će raditi samo za taj jedan jedini postupak.“ Pa govori dalje, preskačem jedan dio oko lijekova i cijene. Kaže: “U stvari čitajući kako je to zamišljeno čini se sve skupa idealnim, sve je besplatno, svime Zavod za zdravstvo časti neovisno o starosti osim tih nekih lijekova koji su neophodni a koji su vrlo, vrlo skupi. nije baš sve besplatno nakon što dobiješ tu famoznu dijagnozu primarni sterilitet jer ćete dugim čekanjem na neke pretrage indirektno prisiliti da ponešto od toga obaviš i u vlastitom aranžmanu, tj. kod privatnog liječnika“. Zatim: “Neće ti naplatiti na primjer postupak insjeminacije, ali će naplatiti potrošni materijal na primjer katetere.“ Vele oko četiristotinjak kuna, a ja se pitam koliko košta jedan kateter i koliko ih je potrebno za jednu jedinu insjemenaciju, pa ako je riječ o jednom ili tri ili pet vjerojatno su u najmanju ruku pozlaćeni. Moja poznanica je iskoristila svoje pravo na tri pokušaja na teret zavoda. Bez uspjeha nakon trećeg za četvrti je morala plaćati i za peti i za šesti. Obzirom na to da su i ona i suprug malo ispod prosječni građani ove države po prihodima te za te prekobrojne postupke su se snalazili. Srezali su troškove luksuza kojih ionako objektivno nije niti bilo, pokušavali što više uštedjeti, a ono što ne bi uspjeli sami prikupiti posuđivali su. Onda su nakon 6 neuspješnih pokušaja odlučili da ipak dižu ruke. Nisu ih si više mogli priuštiti ni financijski ni emocionalno. Govori dalje to jedna moja poznanica. “U ovoj državi su saborskim zastupnicima i članovima Vlade i ne samo njima nego i raznim znanstvenicima, ali i crkvi puna usta brige zbog bijele kuge i premalog nataliteta. Ako dakle prirodni prirast treba stimulirati barem verbalno za raznim govornicama očito ipak ne treba i praktično pomoći onima koji muku muče i mjesecima plaču jer ni sebe, a ni vlastitu državu ne uspijevaju razveseliti vlastitim biološkim potomkom. Jer država svake godine odobrava sve manji broj postupaka medicinski potpomognute oplodnje. Liste čekanja su sve duže pa kome se žuri neka plati u nekoj od privatnih klinika i ruke koje ne može dočekati iako bi barem one trebale u državnoj bolnici biti besplatne sve dok neka od metode ne uspije ili dok se ne odustane.“ Prijedlog vladinog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji leži u ladicama od jeseni 2004. godine i uskoro će biti nemoguće skinuti paučinu koja se pohvatala po njemu. A na snazi je zakon iz '78. godine. Kronološki najmlađa je najava pripreme novog prijedloga koji bi trebao biti bliži svjetonazoru građana ove države vjerojatno onih 87% statističkih vjernika što bi u praksi moglo značiti još veće reduciranje prava na ove, po nekima neprirodne metode začeća. Jer ministar je izjavio da će, citiram: “Žene liječnik biti rekao bih više inkomodirani i tražit će se njihov veći angažman.“, kraj citata. Kao da žene nisu dovoljno inkomodirane time što se začeće nije dogodilo na onaj način na koji bi baš svaka žena željela da se dogodi umjesto na bolničkom stolu s kateterima, injekcijama, hormonskim tabletama, funkcijama, transferima. Nakon što je sve to otčekala na listi čekanja i otplakala hektolitre suza i za to začeće u stvari vrlo često tek pokušaj bila primorana uzeti bolovanje, možda i putovati u neku od klinika u metropoli, pa tako posebno objaviti urbi at obi u kojoj je fazi njezin reproduktivni život. “Međutim, ono o čemu bi zakonodavac mogao pomoći, a to smo valjda svi mi, je obzirom na to da je neplodnost dijagnoza poput ostalih bolesti i obzirom na to da barem deklarativno potiče natalitet proširi prava onih koji su primorani potražiti medicinsku pomoć i i tako pokaže da neplodnost, odnosno sterilitet ne tretira gotovo kao luksuz.“ Kraj ovog citata i na neki način argumentaciji osobne, ljudi koji kroz sve to skupa prolaze i koje mi vrlo često zaboravljam. Stoga ja kao i mnogi moje kolegice i kolege pozivam Vladu da umjesto obećanja da će izraditi nekakav bolji i pametniji, obuhvatniji i ne znam kakav zakon a to uglavnom čujemo svaki puta kada je prijedlog zakona SDP-a na dnevnom redu, da uzme ovaj naš prijedlog, da ga prihvati u prvom čitanju i da onda zajednički zaista izradimo prijedlog zakona za rješenje problema oko kojeg se slažemo svi da problem jest, važeća rješenja nisu adekvatna i da zapravo ih treba na neki način modernizirati. U suprotnom, to ne mogu objasniti nikako drugačije nego obiješću, politikantstvom i zapravo nedostatkom političke volje. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Eto mi ćemo prekinuti sada daljnju raspravu, pa ćemo nastaviti u 15 sati. Prvi na raspravi je uvaženi zastupnik Igor Dragovan. Hvala lijepa. Hvala